Dakle, prelazimo na, kao što je najavljeno - Izvješće o radu Hrvatskoga memorijalno-dokumentacijskog centra Domovinskog rata od 2005. do 2009. godine Hrvatski memorijalno-dokumentacijski centar Domovinskog rata podnosi ovo izvješće na temelju zaključka Hrvatskog sabora donesenog na 11. sjednici, održanog 3. srpnja 2009. godine. Hrvatski memorijalno-dokumentacijski centar Domovinskog rata 14. prosinca 2009. godine dostavio je i dopunu izvješća, financijski dio. Prijedlog akta primili ste poštom. Vlada je dostavila mišljenje o izvješću i o dopuni izvješća. Raspravu su proveli Odbor za ratne veterane, Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu i Odbor za Hrvate izvan RH. Izvješća ste Izvješća ste primili na sjednici. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Da. Gospodin Ante Nazor, ravnatelj Hrvatskog memorijalno-dokumentacijskog centra Domovinskog rata. Izvolite. Cijenjeni gospodine predsjedniče, cijenjene saborske zastupnice, cijenjeni zastupnici. Izvješće o radu Hrvatskog memorijalno-dokumentacijskog centra Domovinskog rata već je iscrpno predstavljeno u pisanom obliku pa ću sada samo ponoviti ili dopuniti neke njegove dijelove. Hrvatski memorijalno-dokumentacijski centar Domovinskog rata utemeljen 2005. kao javna znanstvena ustanova specijalizirani arhiv sa zadaćom prikupljanja, sređivanja i čuvanja te znanstvenoga istraživanja i publiciranja arhivskoga gradiva iz Domovinskog rata. Smješten je u zgradi Hrvatskoga Državnoga arhiva na Marulićevu trgu 21 u Zagrebu, a posjeduje oko 3300 kutija dokumenata, uglavnom Republike Srpske krajine. Više od 11 tisuća fotografija i više od 1400 sati video zapisa. Konvencionalno gradivo centar čuva u spremištima u zgradi Hrvatskog Državnog arhiva i u Kerestincu, a nekonvencionalno gradivo čuva se u primjerenim uvjetima u posebnim spremištima u Hrvatskom Državnom arhivu i Hrvatskoj kinoteci. Budući da je za objektivan prikaz povijesti uz relevantan broj izvora potreban i uvid u najvažniju stručnu literaturu centar stvara vlastitu knjižnicu o Domovinskom ratu. Centar ima 18 zaposlenih kojima i ovom prigodom zahvaljujem na zalaganju i odgovornosti prema poslu. Intenzivno prikupljanje i istraživanje gradiva te bogata izdavačka i kulturna prosvjetna djelatnost centra rezultat su napora svih njegovih zaposlenika. Među njima su jedan doktor i 2 magistra znanosti, a 8 zaposlenih je na doktorskom studiju. Uz pretpostavku da će se oni nastaviti baviti problematikom Domovinskog rata to smatram temeljem razvoja centra u solidnu znanstvenu ustanovu. Troškove stjecanja doktorata za svoje djelatnike centar je dosada uspijevao podmiriti zahvaljujući ponajprije razumijevanju ministra kulture i mr. znanosti Bože Biškupića i djelatnika Ministarstva kulture koji su osigurali potrebna sredstva za rad centra. Primjerice, u prošloj godini ona su iznosila 3 milijuna i 720 tisuća kuna iz proračuna i prihoda. Od toga je za … /Govornik se ne razumije./… predviđeno oko 600 tisuća kuna. Osim nasljeđivanju gradiva zaposlenici centra radili su i na stvaranju memoarskog gradiva i dakako na prikupljanju dokumenata sukladno zahtjevima domaćih i međunarodnih sudova te stranaka u postupcima pred njima. Posebice za obranu hrvatskih generala pred Međunarodnim kaznenim sudom za bivšu Jugoslaviju u Haagu. Od ostalih aktivnosti centra spomenut ću: u centru je napisan scenarij za dokumentarni film "Vukovar '91." redatelja Eduarda Galića. U konkurenciji radova poklanjanih uz dnevni tisak iz 40-ak zemalja i više od 400 najvećih dnevnih novina u svijetu spomenuti film je u svibnju 2008. dobio najvišu svjetsku novinsku nagradu i proglašen je novinskim izdavačkim pothvatom godine u svijetu. U posljednje 2 godine u organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje, a uz stručnu pomoć našega centra i dakako uz odobrenje Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta održani su seminari za nastavnike povijesti u školama s temama iz Domovinskog rata. Sljedeći će se održati u travnju, a tema seminara bit će sanitet u Domovinskom ratu. Nastavljen je popis poginulih i umrlih na okupiranom području RH, dakle to su uglavnom osobe srpske nacionalnosti. Analiza popisa dokumentaciono-informacionog centra "Veritas" koji u Beogradu vodi Savo Štrbac pokazalo je da pogreške u njemu nisu slučajne, a veoma su brojne. Kulturno-prosvjetna djelatnost centra sastoji se od promocija, izložbi, znanstvenih i stručnih skupova te javnih tribina i predavanja. Na predavanjima se nastoji govoriti o manje poznatim, možda i zapostavljenim događajima ili pak potražiti odgovor na pojedina dvojbena pitanja. Primjerice, centar je tijekom 2006. organizira stručne tribine u Grubišnom polju, Daruvaru, Lipiku, Pakracu i Zagrebu o prvoj oslobodilačkoj operaciji u Domovinskom ratu kojom je u jesen i zimu '91. oslobođeno više od 2200 km kvadratnih okupiranog teritorija zapadne Slavonije. Govorimo o Bilogori, Papuku, Psunju te gradu Lipiku. Raspravljalo se i o različitim datumima koji se u javnosti i među povjesničarima drže početkom rata, odnosno agresije na Hrvatsku. Primjerice, oduzimanje oružja Hrvatske teritorijalne obrane u svibnju '90. ili događaju u Kninu 17. kolovoza '90. Ili u Pakracu 2. ožujka '91. kad je došlo do prvog oružanog sukoba. Ili krvavi Uskrs na Plitvicama 31. ožujka kad je ubijen Josip Jović prvi poginuli hrvatski branitelj. S obzirom na spomenuto izdvajam mišljenje akademika Davorina Rudolfa da se prema međunarodnom pravu ne može govoriti o otvorenoj agresiji na Hrvatsku prije nego što je Sabor 25. lipnja '91. donio Deklaraciju o neovisnosti. Dakako, prije toga započelo je protuustavno djelovanje, potom i oružana pobuna djela Srba u Hrvatskoj, a istodobno s tim i pripreme za obranu, ustrojavanjem tečaja za obuku policijskih službenika poznatih kao prvi hrvatski redarstvenici od 5. kolovoza '90. To je razdoblje uostalom obuhvaćeno i Zakonom o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji. Zbog povijesnih i etničkih te geostrateških i geopolitičkih razloga centar je osobito zainteresiran za podatke o događajima u Bosni i Hercegovini od '90., a posebice o borbi Hrvata za opstojnost na prostoru te susjedne države. Uostalom na strateškoj razini prostor Hrvatske i Bosne i Hercegovine ne može se promatrati odvojeno jer je tijekom srpske agresije bio jedinstveno ratište. No, trebat će još vremena, ponajviše zbog razine sređenosti i dostupnosti gradiva za objektivan i cjelovit prikaz rata u BiH i ulozi Hrvata i Hrvatske u njemu. Pritom treba uzeti u obzir važne, rekao bih, ključne činjenice koje se zanemaruju.

a isti dan kada i Sjedinjene Američke Države, što Srbija do kraja rata nije učinila. Prihvaćanje svih prijedloga Međunarodne zajednice o rješenju sukoba i unutarnjem uređenju Bosne i Hercegovine. Zanemarivanjem tih činjenica pojačava se negativna percepcija uloge Hrvatske u ratu u Bosni i Hercegovini. Sukladno tomu u donošenju historiografske ocjene o ulozi i odnosu tadašnjeg Hrvatskog predsjednika Franje Tuđmana prema Bosni i Hercegovini njegovi državnički potezi trebali bi biti barem jednako relevantni koliko i njegova razmišljanja i teorijske rasprave što se u dijelu literature ili publicistici uporno zanemaruje i podcjenjuje. Dakako ne može se izostaviti ni činjenica da je s teritorija Bosne i Hercegovine izvršena agresija na Hrvatsku 91., da je s istoga teritorija Hrvatska bila izravno ugrožena i nakon 91., kao ni to da je u jednoj etapi rata u Bosni i Hercegovini došlo do tragično Hrvatsko-muslimanskog sukoba i zločina čije počinitelje treba kazniti. Bilo je neprihvatljivih poteza hrvatskih ekstremista, no prije svega treba uzeti u obzir uzroke rata, odnosno odgovornost Srbijanskog vodstva, vodstva Bosanskih srba, JNA, za početak rata u Bosni i Hercegovini. samo se znanstvenim pristupom spomenutoj problematici može objektivno prikazati uloga Hrvatske i Hrvatskog predsjednika Franje Tuđmana o ratu u Bosni i Hercegovini, u svakom slučaju objektivnije nego do sada. Pri tom ih upozorio na dokumente koje je za svoju obranu a može se reći i obranu Hrvatske pred Međunarodnim sudom u Haagu prikupio general Slobodan Praljak. Posebnu pozornost Centar poklanja izdavačkoj djelatnosti, neću reći da izdanja Centra pružaju konačan odgovor na pitanja kojima govore, jer mnogi dokumenti još nisu dostupni, no odgovorno tvrdim da je njihov sadržaj utemeljen na vjerodostojnim izvorima. Među 20 izdanja koja je Centar objavio u protekle 4 godine iznimno su važne knjige iz serije „Republika Hrvatska i Domovinski rat – dokumenti“. U 7 knjiga objavljeni su dokumenti Republike Srpske krajine koji obuhvaćaju razdoblje od 90. do sredine 93. godine. Knjige 2, 4 i 6. objavljene su u suizdavaštvu Hrvatskim institutom za povijest, … za povijest Slavonije, Srijema i Baranje i Slavonskoga Broda. Zbornici radova posvećeni su posebnim temama, primjerice Zbornik radova s Okruglog stola Specijalna policija MUP-a, oslobodilačkoj operaciji Oluja nastao je u suradnju sa udrugom Specijalne policije iz Domovinskog rata. U njima se ističe razna uloga koju su Hrvatski policajci, specijalci imali u obrani i pobjedi Hrvatske u Domovinskom ratu, posebice u Bljesku i Oluji možda najvažnijim vojnim operacijama u Hrvatskoj povijesti. Zbornik, grad je bio meta … rada Vukovarske bolnice i Doma umirovljenika tijekom opsade govori o agresiji Srbije odnosno JNA i Srpsko-crnogorskih snaga na Republiku Hrvatsku 91. te okupaciji Vukovara. Zbornik je uokviren pričama Siniše Glavaševića čija je poruka i simbolika iznimna, a posvećen je ljudima koji su branili Vukovar i obranili Hrvatsku. U Knjizi Oluja koju je Centar objavio 2007. dr. Davor Marijan kronološki po zbornim područjima Hrvatske vojske govori o tijeku i pripremi operacije ali i o incidentima i problemima ne stegovnoga odnosno nečasnoga ponašanja pojedinih pripadnika HV-a, stavljajući ih u kontekst cjelokupnog procesa i događaja. Na kraju knjige u prilogu viši arhivist Mate Rupić pripremio je dokumente Srpske strane o lažnim političkim i vojnim događajima uoči Oluje koji su utjecali na njezino pokretanje. To je sadržaj tzv. Plana Z4 i izjave predstavnika Međunarodne zajednice. Dokumenti pokazuju da je Oluja posljedica dugotrajnog procesa neuspješnih pregovora s vodstvom pobunjenih Srba o mirnoj reintegraciji i nedjelotvornih poteza Međunarodne zajednice. Oni su izravan i argumentiran odgovor na pitanje zašto u rješavanju problema okupiranoga područja Republike Hrvatske vojna opcija nije imala alternative, zašto Hrvatsko vodstvo Oluju više nije moglo odgađati, te napokon tko je odgovoran za odlazak u izbjeglištvo Hrvatskih građana Srpske narodnosti uoči i tijekom Oluje. Upravo na temelju do sada prikupljenih dokumenata, dakle s gledišta historiografije može se ocijeniti da su Hrvatski zapovjednici, pa tako i generali Ante Gotovina i Mladen Markač u pripremi i provedbi operacije Oluja inzistirali na poštivanju odredbi Međunarodnog ratnog prava, te da je Oluja bila legitimna oslobodilačka operacija, a ne udruženi zločinački pothvat radi etničkog čišćenja Srba. To što je uoči i tijekom Oluje prije dolaska Hrvatskih snaga svoje domove na okupiranom području Republike Hrvatske napustilo više 10-taka tisuća Hrvatskih građana Srpske narodnosti, doista je tragedija Srpskog naroda u Hrvatskoj. Za tragediju je odgovorno prvenstveno beskompromisna politika dijela vodstva pobunjenih Srba u Hrvatskoj. Činjenica je da Hrvatska vlast nije imala zločinačku namjeru ali i to da je nakon Oluje bilo incidenata u kojima su stradali Srpski civili i paljene kuće, pa se postavlja pitanje efikasnosti uspostave reda na oslobođenom Oluji je posvećena i foto monografija Oluja pobjede u čijem uvodu se ističe da je oslobađanje Knina 5. kolovoza 95. zbog geopolitičkoga ali i simboličkoga značaja toga Hrvatskoga kazijskoga grada zaslužilo da se 5. kolovoza proglasi Danom zahvalnosti i pobjede u Domovinskom ratu te da se toga dana s pijetetom treba sjećati poginulih branitelja ali i nevinih žrtava rata bez obzira na to koje su narodnosti i vjeroispovijesti. Iako nije riječ o planskom djelovanju, ni u danima ponosa i sjećanja na Oluju, ne treba prešutjeti incidente u kojima su stradali Srpski civili jer je suočavanje s negativnim stranicama vlastite prošlosti preduvjet da zločin pojedinca ne pomuti čistoću ideje i samoga događaja. Ne smije se dogoditi da pobjednik bude moralni gubitnik. Podržavajući načela da treba kazniti sve počinitelje zločina, bez obzira na to kojoj su strani pripadala ističem da su dokumenti u centru dostupni svima koji rade na tom odgovornom poslu. Podsjećam da više od 140 masovnih grobnica u Hrvatskoj svjedoči o zločinima Srpskih snaga u Domovinskom ratu i da mnogi zločinci još nisu privedeni pred lice pravde. Sukladno tomu centar u suradnji s upravom za zatočene i nestale Ministarstva branitelja radi na cjelovitom popisu poginulih osoba u Domovinskom ratu koji će uskoro biti predstavljen javnosti. To smo dužni ne samo zbog pijeteta prema svakoj žrtvi, nego zbog sprječavanja manipulacija brojem žrtava kao što se to činilo, na žalost još se čini, sa žrtvama 2. Svjetskog rata. U izvješću sam zabilježio i spominjanje centra i njegova rada u medijima. Svjestan sam važnosti suradnje sa javnim medijima informiranja javnosti o radu Centra, ali nije prihvatljivo da se zbog senzacionalizma izmišljaju bombastični naslovi, i autorima nameću rečenice koje nisu rekli, zato još jednom molim za odgovornost i točnost u prenošenju izjava, posebice kada je riječ o osjetljivim temama poput Domovinskog rata. Primjerice, urednički naslov u Slobodnoj Dalmaciji od 21. studenoga 2009. „Bramerc: imam papire o granatiranju“ neprimjerenim podcjenjivačkim odnosom prema povijesnom izvoru i bahatošću, potpuno odudara od teksta u kojem sam argumentirano, riječima primjerenim znanstvenoj ustanovi koju vodim, hrvatsku javnost želio upozoriti, sud u Haagu to već ionako zna, na važan dokument glavnog štaba Srpske vojske krajine o topničkom djelovanju Hrvatske vojske na Knin u jutarnjim satima 4. kolovoza 95. godine. Riječ je o obavještajnoj informaciji poslana je brigada na Srpske vojske krajine glavnom štabu vojske Jugoslavije u Beogradu u Glavnom štabu vojske Republike Srpske u Bosni i Hercegovini. A naš centar posjeduje informaciju koja je zaprimila 11. pješadijska brigada u sastavu 21. kordunaškog korpusa Srpske vojske krajine. Vjerujem zapravo siguran sam da o tome jeli granatiranje Knina bilo prekomjerno i ne selektivno, taj dokument govori jasnije od bilo kojeg dokumenta hrvatske strana na kojem inzistira tužiteljstvo Međunarodnog kaznenog suda u Haagu. U dokumentu se naime navodi da je od početka napada pa do pisanja te informacije, dakle od 5 do 10 sati ujutro na Knin palo između 200 i 300 projektila različitog kalibra, te da je prvi udar izvršen na zgradu Glavnog štaba Srpske vojske krajine, a da je kasnije prenešena na kasarnu "Tisuću 300 kaplara", fabriku "Tvik", željezničko čvorište, dakle sve vojni objekti i stambene zgrade u podnožju Kninske tvrđave gdje se nalazila rezidencija Mile Martića. Slične podatke pružaju i knjige Marka Vrcelja koji je tada bio načelnik artiljerije Glavnog štaba srpske vojske krajine i generalmajora Milislava Sekulića koji je tada bio načelnik Odjela za nastavu i školstvo srpske vojske krajine. To su dokumenti koje držim držim iznimno važnim za razumijevanje cijele priče o tzv. "Topničkim dnevnicima". U svom radu centar načelno nije javno komentirao inflaciju netočnih navoda o Domovinskom ratu izrečenih u medijima. sukladno zadaćama centra, a u cilju informiranja javnosti ili kako se to ovdje u Saboru kaže radi ispravka krivog navoda, nakon emisije "Otvoreno" 10. rujna 2008. u dopisu uredništvu napomenuli smo da je izbacivanje Srba iz Ustava nije uzrok srpske pobune u Hrvatskoj, kako je to izjavio jedan od gostiju emisije. Naime, Srbi nisu izbačeni iz novog hrvatskog Ustava, a povijesni izvori nedvojbeno pokazuju da su terorističko djelovanje srpskih ekstremista i protuustavna politika djela Srba u Hrvatskoj započela prije nego što je i objavljen nacrt novog Ustava. Dakako radilo se o planu da svi Srbi žive u jednoj državi koje se moglo provesti samo agresijom. Dopisom smo reagirali i na skandaloznu emisiju "Nedjelom u 2", od 27. rujna 2009. da je nakon 1990. citiram "Trećina Srba ili ubijena, trećina Srba raseljena, trećina ... i Pavelić mirno spava". Te da je, opet citiram "Tuđman riješio pitanje Srba isto kao što je Hitler htio riješiti pitanje Židova". Nažalost, o ovoj izjavi nije bilo nikakvih komentara i reakcija ni u medijima ni u samoj emisiji u kojoj je to izrečeno. U izvješću sam spomenuo čest obilazak terena i potrebu razgovara s neposrednim sudionicima Domovinskog rata. Posebna dojmljiva bila su druženja u nemogućim vremenskim uvjetima i na teško prohodnom terenu sa specijalcima MUP-a na Velebitu povodom obilježavanja operacije "Maslenica" i s braniteljima iz Cetinske krajine na vrhu Magle na Dinari prilikom obilježavanja operacije "Zima" '94. Dok je većina hrvatskih građana u toplom sanjala neovisnu Hrvatsku i oslobađanje okupiranog teritorija, oni su po cijenu vlastitog života i zdravlja ostvarivali te snove. Samo neizmjerna ljubav prema Hrvatskoj mogla ih je motivirati da izdrže u takvim ekstremnim uvjetima. Ne smije se to zaboraviti. Podsjetit ću operacijom "Zima" '94. započeo je niz operacija i akcija kojima su hrvatske snage došle nadomak Kninu i stvorile uvjete za konačnu pobjedu u "Oluji" i Domovinskom ratu. Istodobno Hrvatska vojska omogućila je deblokadu odnosno obranu Bihaća. Bihać je spašen doslovno u zadnji tren i to 2 puta. Prvi puta zimi '94., drugi puta '95. uoči "Oluje", jer su srpske postrojbe bile na ulazu grad, usprkos tomu što je Vijeće sigurnosti UN-a Bihać proglasilo zaštićenom zonom. To su uostalom bile i Srebrenica i Žepa, a znamo što se tamo dogodilo. Time su od sigurne smrti spašene tisuće muslimana i bošnjaka i ostalih stanovnika Bihaća i okolice koji su zbog nemoći ili neodlučnosti međunarodne zajednice i snaga UN-a već izgubili svaku nadu u spas. U takvim dramatičnim okolnostima oni su pomoć zatražili i dobili od Hrvatske. Zapravo hrvatski vojnici učinili su ono što su trebale učiniti postrojbe UN-a. spriječili su srpske snage da zauzmu još jednu zaštićenu zonu u Bosni i Hercegovini i ponove zločin kakav su počinile u Srebrenici. Spomenute oslobodilačke operacije i akcije na smjeru prema Kninu vodilo je zborno područje Split pod zapovjedništvom generala Ante Gotovine. I na kraju želim naglasiti da je upravo sređenost gradiva i njegova dostupnost preduvjet za objektivan prikaz Domovinskog rata. Istodobno upozorit ću da nedostupnost gradiva što se u zadnje vrijeme javlja kao problem u istraživanju otvara prostor za manipulaciju i selektivan prikaz događaja, pa će o tome ako se znanstvena istraživanja onemoguće ili ograniče birokratskim procedurama, trebati provesti ozbiljnu raspravu. Jednako tako želim istaknuti da osvrt na dostupne dokumente iz devedesetih godina prošloga stoljeća upućuje na zaključak da je Domovinski rat jedno od najsjajnijih razdoblja hrvatske povijesti te da je generaciji koja je '91. uspjela obraniti a potom i osloboditi Hrvatsku, pripada posebno mjesto u hrvatskoj povijesti. Dakako Hrvatsku su uglavnom branili Hrvati, ali se ne smije zanemariti doprinos pripadnika nacionalnih manjina u obrani Hrvatske, jer su zajedno da Hrvatima u obrani i oslobađanju Hrvatske sudjelovali i Bošnjaci i Muslimani, Srbi, Mađari, Česi, Rusini, Romi i građani ostalih narodnosti koji žive u Hrvatskoj. Istodobno, primjetno je da odnos prema Domovinskom ratu u medijima nije primjeren njegovoj važnosti i da mnogi još nisu svjesni da su 1991. i 1995. bile sudbonosne godine za Hrvatsku te da je Domovinski rat temelj suvremene Hrvatske države. Hvala na pozornosti.

Hvala na Gospodine predsjedniče, dame i gospodo. Odbor je izvješće razmotrio kao zainteresirano radno tijelo. Ravnatelj Hrvatsko-dokumentacijskog centra Domovinskog rata obrazložio je djelokrug rada centra, te naglasio da on obuhvaća sudioništvo Hrvata izvan Republike Hrvatske u Domovinskom ratu. Naglasio je važnost obrade povijesnih činjenica i građe koja se odnosi na doprinos Hrvata Bosne i Hercegovine i neovisnosti Bosne i Hercegovine i obrani Hrvatske. U tom kontekstu naglašena je presudna uloga Hrvata Bosne i Hercegovine u tom procesu u što spada prije svega Deklaracija o neovisnosti Bosne i Hercegovine, kao i njihova plebiscitarna podrška Bosni i Hercegovini kao suverenoj i samostalnoj državi na referendumu koji je raspisan na temelju spomenute deklaracije. Također je naglašena važnost činjeničnog prikaza doprinosa Hrvata izvan Republike Hrvatske obrani Bosne i Hercegovine i Hrvatske, kako zbog povijesne znanosti općenito tako i zbog edukacije mladih naraštaja kroz školske udžbenike. Za objektivnu ocjenu rada Hrvatsko-memorijalno dokumentacijskog centra Domovinskog rata, potrebno je sagledati koliko je on ispunio zakonom zadane mu zadaće, prikupljanjem, sređivanjem i čuvanja, te stručnog i znanstvenog istraživanja i publiciranja gradiva iz Domovinskog rata. Izvješće pokazuje da centar intenzivno prikuplja i sređuje arhivsko gradivo, prikuplja i sređuje i gradivo iz drugih izvora koje je od posebne važnosti za razumijevanje događaja u Domovinskom ratu jer govori o pripremama početku i tijeku napada Jugoslavenske armije i srpskih snaga na Hrvatsku te svjedoči o namjeri srpskih vodstava da zadrži vlast na okupiranom području Hrvatske države i postupcima koji su vodili pripajanju dijela njezinog teritorija Srbiji. Brojni skupovi kojih je centar organizator ili suorganizator imaju za cilj znanstvenu obradu događaja iz Domovinskog rata. Tomu služi stvaranje biblioteke Domovinskog rata odnosno prikupljanje knjiga koje govore o toj problematici. problematici. Iako je već sada prikupljena značajna literatura o Domovinskom ratu potrebno je nastaviti s radom i prikupljati literaturu i izvan Hrvatske. Na skupovima koje centar organizira uz znanstvene govore i neposredni govore i neposredni sudionici događaja govore o kojima je riječ kako bi svojim sjećanjem mogli dopuniti ili objasniti sadržaj pojedinih dokumenata nastalih u razdoblju o kojem se govori. Ti skupovi bili su javni i na njih su mogli doći svi zainteresirani građani pa je na taj način centar ispunio zadaću predstavljanja događaja iz Domovinskog rata javnosti. Centar je bio organizator ili suorganizator nekoliko izložbi od kojih treba istaknuti sudjelovanje centra u pripremi materijala za izložbu u Vukovaru, mjesto sjećanja Vukovarska bolnica 1991. i izložbu u Kninu posvećenu 10. godišnjici oslobodilačke vojno redarstvene operacije "Oluja". Centar surađuje s Vojnim muzejom MORH-a i drugim muzejima radi što bolje i češće prezentacije iz Domovinskog rata koju bi posebno trebalo prilagoditi mlađim uzrastima kako bi mladi mogli razumjeti što se u Hrvatskoj događalo početkom devedesetih godina prošlog stoljeća. Centar je u dosadašnjem radu istakao 18 vrijednih izdanja o Domovinskom ratu zbiraka dokumenata, fotomonografija, znanstvenih studija. U Izvješću o dosadašnjem radu centra navedeno je da se u zadnje dvije godine organizacija Agencije za odgoj i obrazovanje a uz stručnu suradnju s centrom provodi seminar o Domovinskom ratu za nastavnike povijesti osnovnih i srednjih škola. Nastavnici koji prenose činjenice iz Domovinskog rata na seminaru se upoznaju s potrebnom literaturom te imaju prilike čuti predavanja neposrednih sudionika događaja. Nastavnici povijesti također imaju priliku na temelju dokumenata govoriti argumentirano i dati što objektivniji prikaz ovog razdoblja povijesti. U raspravi članovi odbora su dali potporu centru imajući u vidu kako je teško doći do građe koju centar sakuplja. Odbor cijeni to što centar ne ostaje samo na akademskoj razini nego se trudi događaje što objektivnije predstaviti široj javnosti kojoj je objektivan uvid u stvarnost Domovinskog rata do sada nerijetko bio tendenciozno i pogrešno prikazivan, osobito kad je u pitanju doprinos Hrvata izvan Republike Hrvatske u obrani Republike Hrvatske. Članovi odbora smatraju da centar treba proširiti i još više suradnju sa onima koji se bave ovom problematikom i izvan Republike Hrvatske. Nakon provedene rasprave odbor je jednoglasno odlučio predložiti Hrvatskom saboru da donese zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Hrvatskog memorijalno-dokumentacijskog centra Domovinskog rata od njegovog osnutka do 2009. godine. Hvala. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. U ime Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu gospodin zastupnik Miljenko Dorić. Izvolite. Uvaženi gospodine predsjedniče, gospodine ravnatelju, kolegice i kolege. Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu Hrvatskoga sabora razmotrio je kao matično radno tijelo ovo izvješće dana 9. prosinca 2009. godine. Odbor je tada upoznat i sa mišljenjem Vlade Republike Hrvatske od 26. studenog 2009. godine kojim se Hrvatskom saboru predlaže da prihvati ovo izvješće. memorijalno-dokumentacijski centar Domovinskog rata utemeljen je kao javna znanstvena ustanova odnosno specijalizirani arhiv sa zadaćom prikupljanja, sređivanja, čuvanja te stručnog i znanstvenog istraživanja i publiciranja gradiva iz Domovinskog rata. Izvješće je veoma opsežno i dokumentirano do krajnjih pojedinosti opisuje organizaciju i djelovanje centra. Tako su navedeni podaci o opsegu fundusa prema arhivskim mjerilima, zatim ukupna izdavačka djelatnost centra po naslovima, sve izložbe što ih je organizirao centar te opseg suradnja s korisnicima, građe što je centar pohranjuje i obrađuje a to su znanstveno-istraživačka ustanove i pojedinci, tijela državne vlasti i uprave te pravne osobe i građani kojima je iz različitih razloga potrebna dokumentacija centra uključujući i branitelje optuženih pred Haškim kaznenim sudom. Izvješće nabraja ne samo organizacijsku strukturu već i broj zaposlenih i njihovu kvalifikacijsku strukturu. Navedeni su i svi podaci, svi arhivski fondovi koji su do sada prikupljeni, njihov opseg i tehnički oblik pisanja, elektroničkih fotografija i drugo. Međutim, iz izvješća ne saznajemo dovoljno o pitanjima i eventualnim teškoćama pribavljanja različitih oblika arhivske građe s obzirom na držatelje te građe o čemu se inače povremeno saznaje u javnosti. Rasprava je protekla u znaku činjenice da se radi o prvom takvom izvješću centra od njegovog osnivanja. Upravo iz tog razloga svi smo bili za to da se to izvješće prihvati a da se primjedbe jasno u buduće koriste da bi izvješća bila što kvalitetnija i iscrpnija. Nedostatak na primjer financijskih pokazatelja od centra objašnjen je od strane podnositelja izvješća informacijom da se izvješće o financijskom poslovanju podnosi svake godine Ministarstvu kulture. Podnositelj izvješća je na zahtjev sudionika u raspravi preuzeo obvezu Hrvatskom saboru uputiti sažetak dosadašnjih financijskih izvješća što je kolegice i kolege učinjeno. Predstavnik izvjestitelja izrazio je tada nezadovoljstvo zbog nedovoljnog praćenja centra od strane medija pa i javne nacionalne televizije čak i kad se radi o godišnjim prezentacijama rada centra a pogotovo o o tekućem poslovanju. Nakon provedene rasprave odbor je jednoglasno odlučio predložiti Hrvatskom saboru da prihvati Izvješće o radu Hrvatskog memorijalno-dokumentacijskog centra Domovinskog rata od njegovog osnutka 2005. godine pad o kraja prošle godine. Hvala lijepo. Hvala. Predstavnik Vlade? Ne želi dodatno obrazložiti. Otvaram raspravu. ime kluba HNS-a gospođa zastupnica Danica Hursa. Izvolite. **Hursa, Zahvaljujem. Gospodine predsjedniče Hrvatskoga sabora, uvaženi ravnatelju memorijalnog centra sa suradnicom, kolegice i kolege. 2004. donesen je Zakon o Hrvatskom memorijalnom centru Domovinskog rata a 2005. isti je i osnovan kao javna znanstvena ustanova ustrojena kao specijalizirani arhiv od interesa za Republiku Hrvatsku. Centar u svojoj osnovnoj zadaći prikuplja, objedinjuje, sređuje i zaštićuje svu dokumentaciju, arhivsku građu i sve druge podatke nastale u Domovinskom ratu ili su uz njega vezane. Centar također organizira stručna i znanstvena predavanja, prigodne izložbe, znanstvene skupove i druge oblike istraživanja, istine o Domovinskom ratu te upoznaje javnost u zemlji i svijetu s utvrđenim činjenicama vezanim uz ratna zbivanja. S obzirom na obrambeni i oslobodilački karakter Domovinskog rata, Hrvatska je imala puno razloga da se razdoblje između 1989. i 1995. prikaže što objektivnije. Domovinski rat kao izuzetno važno razdoblje najnovije hrvatske povijesti svakako zahtijeva podrobno znanstveno istraživanje. S tim je ciljem i osnovan Hrvatski memorijalno-dokumentacijski centar Domovinskog rata. Osnivač centra je Republika Hrvatska, a prava i dužnosti osnivača obavlja Ministarstvo kulture u sklopu ovlasti Vlade Republike Hrvatske. Prema zakonu izvješće o radu i poslovanju ravnatelj centra podnosi ministru kulture, odnosno Vladi Republike Hrvatske i Hrvatskom saboru. Eto danas u petoj godini nakon osnivanja dobili smo prvo izvješće o radu centra u proteklom razdoblju i nadopunu izvješću o financijskom poslovanju. Izvješća su veoma iscrpna te ja neću ponavljati podatke o djelovanju centra, čuli smo ih eto i u uvodnom izlaganju gospodina ravnatelja, nego ću ukazati na ono što nama u HNS-u nedostaje ili bi trebalo dodatno pojasniti. Izvješće o radu primjerice ne spominje poteškoće i probleme koji su pratili rad centra u proteklom razdoblju i danas smo eto u izvješću gospodina ravnatelja čuli da ih ima. Iz problema i poteškoća obično ostaju neodrađeni dijelovi planiranih zadaća. Voljeli bi i trebali znati planove rada za naredno razdoblje, jer se naravno prema planiranim aktivnostima planiraju i odobravaju financijska sredstva. Kod financijskog izvješća vidljivo je da su ukupni rashodi od 2006. do 2008. kontinuirano rasli, ponajprije zbog povećanja broja zaposlenih. Krenulo se sa troje, a u izvješću financijskom se spominje da ih ima 20-ero. Danas smo čuli od gospodina ravnatelja da ih ima 18, ali pretpostavljam da je to na temelju i bazi određenih sati rada. Istovremeno, odobreni programi od Ministarstva kulture bili su praćeni nažalost padajućim financijskim nizom. Zašto je tomu tako? Eto, uz ove primjedbe je postavljeno pitanje. Zastupnici Hrvatske narodne stranke će podržati ovo ponuđeno izvješće. U ime kluba IDS-a gospodin zastupnik Damir Kajin. Izvolite. Hrvatskoj potreban jedan takav centar? Apsolutno je. Mnoge Vladine agencije koje imamo vjerojatno nisu potrebne. Evo jučer sam pročitao negdje ili čuo za jedan podatak da imamo čak 700 Vladinih agencija. Ja sam siguran da nitko, ni onaj tko vodi Vladu, ni onaj tko vodi Sabor, ni mi ovdje jednostavno ne znamo im sva ta imena. Ali pustimo sada njih po strani. Da li je jedan ovakav centar Hrvatskoj potreban? Ja osobno smatram da je. Konačno, mnoge zemlje imaju slične centre, znači da to nije hrvatska inovacija. Bio sam u Washingtonu, bio sam u Londonu i znam kako je, mislim znam, vidio sam kako je to organizirano. Jasno, Hrvatska nije ni Amerika, Hrvatska nije ni Engleska, na stranu što se oni u drugoj polovici '40.-tih, '50.-tih pjevalo da će i Amerika i Engleska biti zemlja proleterska, ajde pustimo sad šalu. Ali znate šta nije dobro Ali znate šta nije dobro u ovome izvješću? Prvo, ono što mora biti najvrednije kada je riječ o tom centru, a to je ova izdavačka djelatnost. ili za nju smo 2006. ili centar je izdvojio 445 tisuća kuna, 2007. 350 tisuća kuna, 2008. svega 220 tisuća kuna. A s druge strane troškovi centra prema ovim podacima rapidno rastu, 2006. 2 milijuna 409 tisuća kuna, 2007. 3 milijuna 182 tisuće kuna, a 2008. 3 milijuna 521 tisuća kuna. Netko bi mogao reći da kada je riječ o Domovinskom ratu je sve rečeno, ispričano, napisano pa da nam ne treba neka nova ta izdavačka djelatnost, ali ja mislim upravo suprotno. Možda ne treba novo zapošljavanje, možda ne trebaju niti u ovo krizno vrijeme novi, veći budžeti, ali zasigurno treba nam jedna jaka izdavačka djelatnost da se skrene i danas pozornost na to razdoblje. Kad smo već kod zapošljavanja, centar je na dan 31.12.2005. imao tri djelatnika, jasno je da sa tri djelatnika se ne može voditi jedna takva institucija. 31.12.2007. u centru radu 18 radnika, 2008. imamo 20 zaposlenika, a ja sam siguran da se broj zaposlenika u 2009. također povećao. I sad dok je normalna stvar da se broj zaposlenika smanjuje i u industriji i u trgovini i u ribarstvu, poljoprivredi, gdje sve ne, cestogradnji jer nema investicija i ovdje kao i u državnoj upravi rapidno raste novo zapošljavanje. Znači, 2005. tri zaposlenika, 2008. 20 zaposlenika. S druge strane, izdavačka djelatnost nam se gotovo gasi, djelatnici se zapošljavaju i troškovi sa 2,4 milijuna kuna iz 2006. rastu na 3,5 milijuna kuna u 2008. godini. Zašto nam je jedan takav centar nama kao zemlji potreban? Pa između ostalog eto ovdje se kaže, kad imamo ta financijska izvješća, da centar obavlja sljedeće djelatnosti pa citiram: "prikuplja arhivsku građu iz Domovinskog rata otkupom, poklonom, depozitom; preuzimaju i sređuju stručnu i znanstvenu obradu; analiziraju i vrednuju i štite arhivsko itd. gradivo; objedinjuju i prezentiraju dokumentaciju o Domovinskom ratu; izdaju, ovjeravaju preslike dokumenata; izrađuju i objedinjavaju obavijesna pomagala; daju na korištenje arhivsko gradivo; obavljaju stručni nadzor nad zaštitom arhivskog gradiva" itd., itd., organiziraju skupove i sve ostalo. Ali nam je zasigurno jedan takav centar ja mislim potreban da bi eto u ovo krizno vrijeme pa možda i na tekovinama Domovinskog rata mogli recimo motivirati, šta ja znam nekako pokrenuti tu jednu da se Hrvatska homogenizira, da se Hrvatska pokrene, da se građani ne znam suprotstave nepravdi, da ih se povede u nešto novo, da ih se suoči sa iskušenjima, a to je ova gospodarska, socijalna zbilja gdje će prije biti gore nego bolje i u čemu ne znam odgovor mi se čini ne daju niti Vlada, niti Pantovčak bar ne do sada kako se slaže ekipe vidjet ćemo. Tajkuni znam da Hrvatsku neće pokrenuti, prije će se izboriti za sebe. Već odgovor na to kako se zemlja može pokrenuti može, mora dati prije svega Sabor ali se ovaj Dom ne pita. A dok ne ojačamo Sabor, dok zastupnike ne budemo neposredno birali mi ćemo samo tonuti. I konačno, tko nosi razvoj svake zemlje. Nose ove male tvrtke a njih se valjda pita kao i Sabor i zato i njih bi trebalo uključiti u neke institute kako bi se moglo pomoći pokrenuti zemlju. Ali da se vratim ja sada na ovaj centar. Nama jedan takav centar već sam rekao zasigurno treba i ono što je po mom sudu najveći problem, šteta, šteta je da jedan takav centar nije smješten u Vukovaru, tom gradu heroju gdje ima još puno posla da se grad i obnovi, da se ljude zaposli. I konačno priču o Domovinskom ratu ja tvrdim vjerodostojnije će nam ispričati jedan Vukovar nego Zagreb ili šta ja znam moj Buzet bez obzira što je odaziv na mobilizacijske pozive u Buzetu bio gotovo 90%, a u sredinama gdje se najviše junače, tu jasno ne mislim na Vukovar i ratom stradala područja daleko, daleko manje. Zašto sam se javio između ostalog za riječ? Pa i da kažem da se Hrvatska mora i takvim institutima bi trebala pokazati primjer policentrično razvijati i takve institute ili centre treba početi dislocirati van Zagreba. Nije dobro gospodo sve gurati u ovaj grad, razmislite o tome, jer centralizacija dezintegrira, decentralizacija integrira Hrvatsku. U subotu sam čitao jedan članak u "Jutarnjem listu" kako reagira Dalmacija ne znam na ovu koncentraciju moći, novca u jednom centru, a ja vas uvjeravam osim Zagreba sa najbližom okolicom tu mislim i na Varaždin, Istre sve će u ovoj zemlji bojim se kleknuti, ako već nije, gospodarski jasno. I zato i ovaj centar bi trebalo van Zagreba, van s Marulićeva trga gdje je on danas smješten i trebalo bi takvom jednom centru pronaći prostora u jednom Vukovaru. Ima za to prostora, ima za to u Vukovaru i mjesto. Isto želim vjerovati da će se objaviti registar branitelja. To nije posao centra već Vlade. To se može samo sa jednim klikom kada bi kada bi jednostavno kontaktirali sa ovima koji stoje iza braniteljskih fondova. Postoje ti podaci, pa neka se izvole. Netko će reći da ni Amerikanci ne objavljuju vojne puteve svojih postrojbi. To je isto točno. Zašto? Jer Amerikanci ne znam zadnjih sto godina u pravilu ratuju izvan Amerike ne u Americi, pa svi ti njihovi ratovi nisu uvijek obrambeni. Ali mi ako i danas stojimo na stajalištu da je odlazak recimo hrvatskih vojnika u BiH bio opravdan ne znam zašto ne objavimo ono što svi građani ove zemlje očekuju, a o čemu je nešto između redaka govorio i ravnatelj ovoga centra. Jasno da ja imam neke rezerve do rata u BiH. Razumljivo da je problem u nizu povlastica koje ona pojedinci zlorabe, a zbog političkog mira onda se to ili u to neće ići. No, za kraj još jedanput ću kazati da je nama centar Da li je potrebno 20, 18, 17 djelatnika. Mislim to je manje bitno. Treba povećati tu izdavačku aktivnost, treba preko televizije HRT-a nije bitno više govoriti o tom razdoblju, pa i o onom iz Drugog svjetskog rata, pa da se više nikada nikome ne dogodi, a kamoli nekim savjetnicima da spavaju sa Pavelićevom slikom. Ja sve činim da oni koji su nastupali pod tom slikom ne nastupaju i pjevaju u Istri, koji pozdravljaju "za dom spremni", a sad vidimo da negdje drugdje mogu. Ali dobro sada. I konačno, taj centar treba deložirati iz Zagreba za Vukovar. Zašto? Radi povijesnog duga prema tom gradu, njegovim borcima zbog istina, memorije onih koji moraju stasati na stvarnoj istini o tom ratu. Ravnatelj je govorio i o "Oluji", govori je o Bosni itd. U jednom trenutku rekao je da se prikuplja dokumentacija ili daje kojom se sudjeluje pod navodnicima u obrani generala u Den Haagu. Jasno centar ne brani generale, daje materijale za obranu. To je apsolutno u redu, o.k. Tim ljudima treba pomoći, ali treba govoriti i o onome nakon "Oluje" zbog čega su možda oni danas izloženi progonu što je u jednoj rečenici i ravnatelj spomenuo, a ja tvrdim da se sve to nakon "Oluje" moglo spriječiti. S druge strane čuli smo hvalospjeve o sudjelovanju hrvatske vojske u Bosni i Hercegovini. Budite objektivni, nemojmo nikoga braniti da se ne bi pretvorili u jedan stranački da ne kažem HDZ-ov centar. No, spomenuli ste i ekstremiste. Točno sam si zapisao u BiH hrvatske nacionalnosti, a i rekli ste tragičan rat s čime se slažem Hrvata i Bošnjaka u Bosni "Oluja" je bila apsolutno legitimna, rat je bio Hrvatskoj nametnut. Hrvatska je bila u jednom obrambenom ratu. Treba s druge strane biti objektivan, govoriti o legitimitetu obrane, jer da se nije uspjelo mislim da ne bi bilo danas niti države, ali bilo je tu nešto i zločina nakon "Oluje". One koji su okrvavili ruke treba kazniti, treba sankcionirati bilo da je riječ o Srbima, bilo da je riječ o Hrvatima ako nije moguće ih amnestirati. Ali i sve učiniti da se izbjeglice vrate, da se danas porušeno obnovi itd. i to je možda poanta zašto nama treba jedan ovakav centar. Ne bi bilo dobro, to nam se ne smije dogoditi, to se neće dogoditi da nam Haag, da nam Carla Del Ponte, Brammartz ako se ne varam pišu povijest. Zato treba jedan takav centar. Ali rad će biti uspješan, povijesno utemeljen samo ako priznamo sami sebi da svaka medalja ima dva kraja. Još jedanput ponavljam Hrvatska je bila žrtva agresije, Oluja" je bila legitimna, ne smije biti fabriciranja povijesti. Slažem se kao što je rekao ravnatelj da su Srbi bili instrumentalizirani tom velikosrpskom Miloševićevom ideologijom koja im je najveće štete donijela u povijesti na onim prostorima. Ono šta nam ne ide u korist to je taj zločin poslije "Oluje", palež, o tome treba također govoriti. I da ne govorimo o nekim drugim momentima obitelji Zec, nekim uniformama i tome slično. Ali je sigurno da je Domovinski rat ono najvrjednije što nam je obilježilo 90-te godine jer bez njegova uspjeha ne bi bilo rekoh niti države. Utoliko klub IDS-a će apsolutno podržati izvješće o radu Hrvatskog memorijalno-dokumentacijskog centra Domovinskog rata od 2005. do 2009. godine, govorim o tom financijskom izvješću i ostalim tim podacima. A ono što bi mene osobno samo zanimalo koliko ima djelatnika danas i zašto dolazi do pada izdavačke aktivnosti. Hvala. Imamo dva ispravka. Prvo gospodin Stjepan Milinković. agencija. Možda je kolega Kajin netočno, naravno možda je Kajin mislio na turističke agencije koje posluju u svim većim gradovima i sredinama. Ali ima jedna dobra stvar u izlaganju kolege Kajina, da je malo u svojim pjevanjima, napredovao je, sada više ne pjeva samo one tradicionalne pjesme kao po šumama i gorama, nego je sad svoje pjevanje proširio do Amerike i Engleske. Hvala lijepa. To je komentiranje njegovog mišljenja. Imamo još jedan ispravak, gospodina Josipa Đakića. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Samo jedan netočan navod, između svih ostalih netočnosti koje su navedene, a to je da je u Istri …/Govornik se ne razumije./… posto pola ih se je javilo. To je točno i to je istina, i može se provjeriti. Nemojte se hvaliti s onim što nije istina i što nije točno. Hvala. Imamo jednu obavijest. Odlaže se sjednica Odbora za zdravstvo i socijalnu skrb koja je bila zakazana danas u 14 i 30 sati. U ime kluba HSS-a, gospodin zastupnik Stanko Grčić. Izvolite. Poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani ravnatelju centra, uvaženi predstavnici Vlade, kolegice i kolege zastupnici. Domovinski rat bio je obramben i oslobodilački, kako se ističe u Deklaraciji o Domovinskom ratu koji je donio Hrvatski sabor. Međutim, oko nekih događaja koji su se odvijali tijekom tog razdoblja u dijelu javnosti još uvijek postoje određene dvojbe, a istina o njegovim herojima i žrtvama biva zasjenjena ponekim neobjektivnim prikazima i interpretacijama. Upravo stoga i od velike je važnosti rad Hrvatskog memorijalno-dokumentacijskog centra Domovinskog rata. Ta javna znanstvena ustanova, a riječ je o specijaliziranom arhivu osnovana je upravo radi prikupljanja, sređivanja, čuvanja te stručnog i znanstvenog istraživanja i publiciranja gradiva iz Domovinskog rata. To je razdoblje potrebno što objektivnije prikazati kako bi se istina sačuvala za budućnost, kao što je i naznačeno u ovom izvješću o kojem raspravljamo datum početka rada centra 2. ožujka simboličan je jer je na taj dan 1991. godine došlo do prvog većeg oružanog sukoba između Hrvatske policije i srpskih terorista u Republici Hrvatskoj. Za objektivno i znanstveno iznošenje činjenica kao i cjelovit prikaz Domovinskog rata uz objektivan znanstveno-istraživački rad nedvojbeno je potrebno urediti i sačuvati dostupno gradivo. Zbog toga je centar počeo stvarati vlastitu knjižnicu o Domovinskom ratu. Uz to se vodi i računa i o stručnom i znanstvenom osposobljavanju zaposlenika kojima centar pokriva troškove doktorskog studija. Iz tih nastojanja vidljivo je da se ta institucija kani i dalje razvijati u značajnu znanstvenu ustanovu za istraživanje Domovinskog rata. Pohvalno je također što centar poradi postizanja što veće objektivnosti istraživanja svoje zaposlenike upućuje na teren na kojem su se odigrali događaji koje žele istraživati, te ih se upoznaje neposrednim sudionicima. organiziranjem više od 20 stručnih javnih tribina i predavanja o pojedinim događajima iz Domovinskog rata, zatim izložbi i promocija svojih izdanja, te sudjelovanjem na znanstvenim i stručnim skupovima centar doprinosi boljem informiranju stručne, ali i šire javnosti o tom najznačajnijem razdoblju novije hrvatske povijesti. Zadovoljstvo treba izraziti i izdavačkom djelatnosti Hrvatskog memorijalno-dokumentacijskog centra Domovinskog rata, koji u nešto više od 3 godine otkako je ustanovljen izdao 18 knjiga i fotomonografija. To gradivo je od iznimne važnosti za razumijevanje onoga što je 90-ih godina događalo na ovom prostoru, a dovelo je do otvorene agresije na Hrvatsku. Takvo gradivo važno je, jer se iz prikupljenih dokumenata vidi tko je, zašto i u čijem interesu započeo rat, te je stoga uloga ovakve institucije koja vodi brigu o njegovom prikupljanju, obradi, publiciranju i čuvanju od posebnog značaja. Uz seriju zbornika dokumenata centar je pokrenuo i serija Republika Hrvatska i Domovinski rat '90.-'95. memoarsko gradivo, izjavama, zapisima, studijima, i ostalim radovima sudionika Domovinskog rata za koje se u izvješću upozorava da zbog subjektivnog dojma izlagača možda nema takvu objektivnost kao što je imaju dokumenti. Međutim, od velike je važnosti sačuvati i njihova sjećanja radi prikupljanja manje poznatih činjenica, ali isto tako i stjecanja dojma o tome kako su razmišljali i djelovali u određenim situacijama, što službeni dokumenti ni na koji način ne mogu prenijeti. Od zaborava je važno sačuvati i osjećaje dragovoljaca, njihov dojam ratne svakodnevice jer su u Domovinskom ratu sudjelovali, borili se i ginuli, ali i pobjeđivali stvarni ljudi, nečiji roditelji, djeca, supružnici, unuci, prijatelji ili susjedi. Pri tome je od iznimnog značaja izbjeći zamku nekritičnosti i pristranosti, te je u tom smislu potrebno progovoriti i o problemima nečasnog ponašanja nekih pripadnika Hrvatske vojske. A ne smiju se prešutjeti niti incidenti u kojima su ubijeni srpski civili kako se ne bi dogodilo da zločin pojedinca zacrni cjelokupnu sliku Domovinskog rata. Povjesničar Davor Marjan, u knjizi "Oluja" koju je centar objavio krajem 2007. godine, komentirao je pitanje pobunjenih Srba koji su napustili okupirano područje te zaključuje da hrvatska operacija "Oluja" nije provela etničko čišćenje, a dokumentima koji zorno predočuju političke i vojne događaje uoči te operacije koji su utjecali na to da budu okrenuta argumentirano se dokazuje da je vojna opcija bila jedini mogući izbor. Tim dokumentima je također pokazano i tko je odgovoran za odlazak u izbjeglištvo hrvatskih građana srpske narodnosti uoči i tijekom "Oluje" čime je dokazano da su povijesno neutemeljene tvrdnje da je hrvatski vrh protjerao Srbe iz tzv. Krajine i proveo etničko čišćenje te da Hrvatska vlast nije odgovorna za njihov odlazak. U situaciji kada se hrvatskim generalima sudi na Međunarodnom sudu za ratne zločine za bivšu Jugoslaviju u Haagu od iznimne je važnosti postojanje takve arhivske građe koja može rasvijetliti nekima prijeporne događaje te pripomoći u njihovoj obrani. Poradi dobivanja cjelovitog popisa žrtava Domovinskog rata centar u svoju bazu podataka unosi podatke o poginulima u Domovinskom ratu na okupiranom području RH. Poimeničnim popisom svih poginulih u Domovinskom ratu uz odavanje počasti žrtvama rata spriječit će se i manipulacije s brojem poginulih. Naime, svjedoci smo da dosad u našoj suvremenoj povijesti često manipuliralo se sa brojem poginulih. Isto tako treba istaknuti rad centra vezan uz okupaciju Vukovara 1991. godine. Prikupljeno je i memoarsko gradivo o radu Vukovarske bolnice i Doma umirovljenika tijekom opsade. Posebno pak treba pohvaliti izdavanje DVD-a "Vukovar '91." koji se 18. studenog 2007. godine u povodu Dana sjećanja na žrtve Vukovara dijelio uz "Večernji list" za koji je tekst napisao ravnatelj centra. Naime, taj je DVD u svibnju 2008. osvojio najvišu svjetsku novinsku nagradu koju svake godine dodjeljuje najveća svjetska novinska organizacija koja okuplja novinske kompanije iz 82 zemlje te iz 1200 vodećih svjetskih novina. Priča o Vukovaru pobijedila je radove pristigle iz 40-ak zemalja i više od 400 najvećih dnevnih novina u svijetu, a izdavanje DVD-a "Vukovar 1991." uz novine proglašeno je novinskim izdavačkim pothvatom godine u svijetu. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa je na preporuku savjetodavnih tijela odlučilo da taj DVD postane pomoćno nastavno sredstvo putem kojeg će se učenici upoznati s događajima u Vukovaru 1991. Zaključno želim reći da je otkrivanje istine o Domovinskom ratu u interesu svih građana RH, a za to je potreban predan i stručan rad na prikupljanju, obradi, publiciranju i čuvanju gradiva. Ovo izvješće pokazuje da Hrvatski memorijalno-dokumentacijski centar Domovinskog rata to radi na zadovoljavajući način. Bilo bi bolje da smo imali prilike raspravljati o godišnjem izvješću. Ovako raspravljamo o razdoblju od početka njegovog rada, ovo izvješće pokazuje da je tijekom tih nekoliko godina centar radio na tome da se istina o Domovinskom ratu što objektivnije sagleda i dokumentira. Na kraju želim reći da moramo učiniti sve što je u našoj mogućnosti da se istraži i spozna prava istina o Domovinskom ratu. To dugujemo svim žrtvama kao i našim palim braniteljima, njihovoj ali i našoj djeci.

Poštovani gospodine potpredsjedniče, uvaženi ravnatelju. Evo dozvolite nekoliko riječi o ovom izvješću. Prvo i najvažnije, Hrvatski memorijalno-dokumentacijski centar Domovinskog rata obavio je zakonom zadane mu zadaće koje su se odnosile na prikupljanje, sređivanje i čuvanje gradiva vezanog uz Domovinski rat. To je svakako prva temeljna i najvažnija aktivnost. Pored nje svakako stručna i znanstvena obrada svih materijala koji se nalaze u arhivima bila je itekako važna i odgovorna zadaća ove institucije. U tom kontekstu rekao bih bez ikakvog pretjerivanja ova institucija na čelu sa ravnateljem dr. Nazorom obavila je važan, opet ću reći bez pretjerivanja, vrlo važan posao u interesu RH, u interesu naše nedavne povijesti i u interesu svih onih generacija koje dolaze. Čuvanje svih relevantnih povijesnih dokumenata, njihova objektivna, znanstvena analiza je odgovornost svake ozbiljne i odgovorne države. Tim više, na ovim prostorima, ova zadaća je još važnija. U kontekstu jedne izjave koju držim još uvijek u glavi, punih nekoliko desetljeća. Negdje početkom ranih '70-ih godina u vrijeme snažnih političkih previranja i turbulencija na ovim prostorima, u vrijeme Hrvatskog proljeća, jedan ugledni hrvatski akademik je istaknuo sljedeći citat: "Na ovim prostorima ništa se tako brzo ne mijenja kao naša nedavna povijest." Bio sam tada iznenađen, da li je to moguće? Da li se povijest kao niz objektivnih događaja može mijenjati? I sjetio sam se te njegove izjave nekoliko desetljeća kasnije nakon završetka Domovinskog rata. Da, zaista ozbiljne političke turbulencije i previranja i tada imala su snažan utjecaj na pokušaje kako bi se i naša nedavna povijest na neki način interpretirala na načine koji možda u nekom političkom kontekstu mogu biti nekom prihvatljive. I vrlo skoro naišao sam na jedan sličan dokument koji je izdalo američko Ministarstvo vanjskih poslova, deklasificirajući tajne dokumente Daytona pod naslovom "Secret history of Dayton uloga američke diplomacije u ratu u BiH" u kojem na uvodu stoji sljedeće, svaki rad o povijesnim događajima nije samo prosudba o prošlosti, nego je to i refleksija vremena i razdoblja kada se te ocjene donose. To je činjenica koja me isto tako iznenadila, to znači otprilike sljedeće. Povijesna istraživanja nisu dakle samo formalno kronološki pregled nekih događaja nego su istovremeno refleksija vremena tijekom kojeg su ona provođena, i zbog toga nije bilo iznenađujuće kada su se u Hrvatskoj javnosti pojavile velike krupne političke dileme i enigme, agresor da li ga ima ili nema, rat agresija ili građanski rat. U tom kontekstu takvog odnosa prema našoj nedavnoj povijesti ja bih rekao uloga ove institucije je od od izuzetnog značaja, ne samo za Hrvatsku povijest, za Hrvatsku državu ja bih rekao i za mir i stabilnost na ovim prostorima dugoročno, to je i odgovornost i zbog toga mislim da svaka analiza, podnošenje redovitih izvješća o radu ove institucije Hrvatskom saboru je u našem zajedničkom interesu. Govoreći u Hrvatskom saboru točno 23. 9. 2004. godine kada je na dnevnom redu bio Prijedlog zakona o Hrvatskom memorijalnom centru Domovinskog rata istaknuo sam sljedeće, samo isključivo i jedino odgovorno i profesionalno obrađivanje naše nedavne povijesti je zadaća koja treba biti itekako važna, ne samo za sve institucije nego posebno i za Memorijalni centar. Profesionalna, odgovorna i kvalitetna obrada naše nedavne povijesti zajednički je interes. S obzirom da vrlo često iz različitih razdoblja faktor zaboravljanja svojstven svakom pojedincu, ali faktor zaboravljanja koji je vrlo često svojstven i organiziranom načinu djelovanja i odnosa prema nekim događajima može uzrokovati ono što sam na početku rekao. Ništa se na ovim prostorima ne mijenja tako brzo kao naša nedavna povijest, i u tom kontekstu odgovornost ove institucije i sve ono što je ona učinila u proteklih 5 godina izuzetno je važna. Važna je i činjenica da u radu te institucije sudjeluju mladi znanstveni novaci, da taj projekt potiče i sufinancira ne samo Ministarstvo kulture nego i Ministarstvo znanosti i da će neki mladi ljudi na tim temama profesionalno, odgovorno nadam se kvalitetno doktorirati i da će to biti oni ljudi koji će moći znanstveno, objektivno nezavisno pričati generacijama koje dolaze o našoj nedavnoj prošlosti u razdoblju 91. do 95. Govoreći tada o memorijalnom centru istaknuo sam još jednu činjenicu koju želim i danas naglasiti i na kojoj moramo inzistirati. Ne samo izrada doktorata, ne samo objavljivanje, ne samo seminari, ne samo simpoziji nego itekako važno objavljivanje, ozbiljnih, kvalitetnih radova, o tom razdoblju naše nedavne povijesti u referentnim međunarodnim, inozemnim biltenima i časopisima. I reći ću vam da to nije ni malo jednostavno ni lagano, 2000. godine završio sam jedan rad sa nekoliko svojih kolega, ne samo iz Republike Hrvatske nego i iz Amerike, lekcije naučene u razdoblju Domovinskog rata 91. 95. i poslali smo taj rad na recenziju, i onda smo konstatirali da objavljivanje znanstvenih radova u tom području itekako nailazi na različite političke ocjene recenzenata za koje očekujemo da su objektivni, nezavisni i taj dio posla u svakom slučaju nešto je što je izuzetno važno i potičem Centar da u tom smislu inzistira, ako čak hoćete i na CC publikacijama, jer taj prilog našoj nedavnoj povijesti itekako mora biti dostupan i bibliotekama i referalnim institucijama i u Londonu i Parizu i Washingtonu, jer budimo sigurni kada netko negdje jednog dana za 10, ili 20 godina bude negdje drugdje radio doktorate i istraživanja o prostorima bivše Jugoslavije, u razdoblju od 91. do 95. onda isključivo i jedino određene reference i određeni časopisi i magazini dolaze u obzir da bi mogli biti referirani i da bi se na njih moglo osvrnuti. U svakom slučaju jedan važan dio posla koji je obavio vrlo kvalitetno i vrlo odgovorno, Memorijalni centar Domovinskog rata odnosi se na prikupljanje i sređivanje arhivske građe koja dolazi iz Srpskih izvora, to čitavom osvrtu na sve ove događaje ja bih rekao daje posebnu autentičnost i posebnu objektivnost. Početak, i tijek napada JNA i Srpskih snaga ne Republiku Hrvatsku u tim dokumentima svjedoči o razmjerima namjeri Srpskog vodstva da zadrži vlast na okupiranim područjima Hrvatske države i o postupcima koji su se vodili glede pripajanja tih dijelova Republike Hrvatske Republici Srbiji. Ti dokumenti su itekako važni. Brojni skupovi koje je Centar organizirao ili je bio suorganizator glede Domovinskog rata itekako su isto tako važni. Na tim skupovima govorili su povjesničari, znanstvenici ali isto tako važno je istaknuti da su na tim skupovima govorili neposredni sudionici tih ključnih događaja o kojima je bilo riječ tako da su svojim sjećanjima mogli nadopuniti ili objasniti sadržaje pojedinih dokumenata nastalih u tom razdoblju i to je idealna kombinacija koja kvalitetu ovog rada, podiže na najviše razine. Povjesničari, znanstvenici, sudionici. Svakako treba istaknuti da je u svom dosadašnjem radu centar tiskao 18 vrijednih izdanja o Domovinskom ratu, da je Centar održao čitav niz raznih seminara koji su bili usmjereni i namijenjeni nastavnicima povijesti osnovnih i srednjih škola. Bio sam i osobno sudionik jednog takvog seminara nešto manje pred godinu dana u Šibeniku gdje je sudjelovalo nekoliko 100 nastavnika srednjih škola i mislim da je to isto tako važan prilog. Svakako predložio bih i sljedeće, u budućem razdoblju operacije, ključne operacije Hrvatske vojske zaslužile su s punim opravdanjem posebnu pažnju ali svaki rat ima neke druge dimenzije osim onih političkih, itekako rekao, možda pažnju zaslužuju i gospodarski aspekti, gospodarski osvrti na agresiju koju je JNA 91. godine vodila protiv Republike Hrvatske. Napadi na energetska postrojenja, trafostanice, prijenosne mreže, gospodarske objekte itd. pokazuju da to nisu bili slučajevi izolirani događaji, nego da je to bio dio jedne osmišljene politike koja je imala svoje političke ciljeve, vojne ciljeve ali itekako gospodarske gospodarske ciljeve. Gotovo da nema grada u Republici Hrvatskoj sjedimo se Šibenika, napada na trafostanicu, napada na elektrolizu, napada na elektrolizu u Mostaru itd. prema tome, ta komponenta tog rata otvoreno pokazuje da se radilo o planiranoj agresiji uz punu potporu topništva, zračnih snaga itd. To nisu karakteristike nikakvog građanskog rata. To je svakako nešto čemu bi Memorijalni centra mogao i trebao pokloniti posebnu pažnju. Dalje, čini mi se da u svim dosadašnjim istraživanjima uloga JNA u tom ratu '91. do '95. nije imala odgovarajuće mjesto. Rat na prostorima bivše države bio je nametnut od strane JNA i njezinih političkih sponzora, ideologa. To se vidi i to je evidentno iz čitavog niza dokumenata. To je bio rat koji se nije mogao izbjeći i koji je JNA pomno i dugo pripremala. I to su isto tako važne činjenice koje slijede iz pažljivog proučavanja svih dokumenata koje je Memorijalni centar stavio na raspolaganje. I na kraju, reći ću jednu i citirati izjavu čovjeka koji je pokrenuo rat. To ću citirati kao osobni svjedok te izjave. Savezni ministar 1990. godine bivše države general Kadijević izjavljuje, citiram: da se nećemo otvoreno suprotstaviti demokratskim promjenama u Hrvatskoj i Sloveniji koji ugrožavaju Jugoslaviju, grdno se varaju. JNA će svim snagama braniti vodeću ulogu Saveza Komunista Jugoslavije u jugoslavenskom društvu, a svi oni koji misle kroz nekakve demokratske promjene ugroziti jedinstvo Jugoslavije, mogu te svoje ideje objesiti mačku o rep". To je bila najava rata saveznog sekretara generala bivše vojske i to je jedan ključni povijesni trenutak koji je gotovo zaboravljen, nigdje istaknut. A danas se u Haagu sudi čitavom nizu ljudi koji su se takvom agresivnom ponašanju JNA suprotstavili. Gdje je danas general Kadijević? Čitav niz još uvijek ima interesantnih tema koji zaslužuju rad Memorijalnog centra u idućem razdoblju. I zbog toga klub HDZ-a prihvaća i podupire ovo izvješće. Posebno u budućem radu. Svakako politički, znanstveni, obrazovni aspekti toga rada zaslužuju posebnu nažnju. I kao što sam rekao nagradit ću na kraju, objavljivanje ključnih dijelova te naše nedavne povijesti i na engleskom, i na njemačkom, i na francuskom jer te istine i te činjenice moraju biti dostupne i međunarodnoj javnosti i svim referentnim međunarodnim institucijama iz kojih će danas sutra neke nove generacije ... i zaključivati o istini na tim prostorima u razdoblju od '91. do '95. Hvala lijepa. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Hvala lijepa. Nastavljamo dalje sa klubovima. Predstavnik kluba SDP-a uvaženi zastupnik

SDP se pridružuje podršci ovome izvještaju i također većini onoga što se u tom smislu ovdje i reklo uz odgovarajuće napomene koje se tiču prvenstveno daljnjeg razvitka djelatnosti ovoga centra. Naime, u samom sadržaju centra on je definiran u naslovu dvostruko, zapravo kao dokumentacijski i kao memorijalni. To su dvije funkcije koje on i dalje treba držati, ali sigurno da ono što će možda biti i najvažnije, to će biti onaj prinos koji će centar dati u istraživačko-povijesnom smislu konstituiranju odgovarajuće svijesti o Domovinskom ratu, kontinuiranju određenog znanja i raspolaganjem tim znanjima o Domovinskom ratu koje će nam biti potrebne i u budućnosti zbog toga što i Hrvatska kao država je još uvijek mlada država i njeno rodno mjesto će izazivati uvijek određene polemike kako spram onih koji o tome misle nešto drugačije, kako i unutar onih koji o tome u načelu misle isto, ali stavljaju različite akcente. Ovo je jedan vrlo važan institut i taj institut je dobro da podrže sve stranke u ovom Saboru kao što je dobro da se on javlja i izvještajem. To je prvi izvještaj. I možda bi takve izvještaje mogle pratiti i prethodne diskusije koje bi bile organiziranije i koje bi na neki način stvarale jednu pripremu u javnom prihvaćanju ovakvog izvještaja. Izvještaj je jednostavno prihvatiti, ali rasprava o tome kako izvještaj i sam rad postane sastavni dio političke svijesti u mjeri u kojoj je to nužni kada se radi o Domovinskom ratu, to je već teže. Napomenuo bih jednu razliku koja je vrlo značajna i koju bi trebalo imati na umu kada se govori o Domovinskom ratu. Ima jedna čudna anomalija. Anomalija se sastoji u sljedećem. Domovinski rat je prvi rat u cijeloj povijesti hrvatskog naroda u kojem su sve komponente hrvatskog naroda sudjelovale na istoj strani. I interesantno on nije bio sporan nikome, a kako vrijeme više odlazi i kako vrijeme ide dalje, sve se više elemenata javlja koje dolaze sa margina, ali koje uvelike stavljaju u pitanje čitav niz elemenata, pa čak i same vrijednosne elemente Domovinskog rata. Paradoksalno je da naše podjele koje i danas katkad ovdje osjećamo su više vezane uz one podjele koje su bile u 2. svjetskom ratu da i danas pričamo kao da on bio jučer, da se međusobno neki manji broj, ali neki optužuju za one alternative koje su tada bile prisutne, a da istodobno Domovinski rat ostaje na jednoj strani sveto mjesto a na drugoj strani mjesto s kojega se ne odgovara na čitav niz relativizacija i na čitav niz primjedbi koje se čuju, koje dolaze prvenstveno iz medija, koje dolaze kao posljedica različitih interesa i različitih političkih stavova o samoj Hrvatskoj ili unutar same Hrvatske. Tako da kolege koje rade na ovom poslu imaju jednu čudnu situaciju, da zapravo istražuju područje oko kojega u načelu nije bilo nikakvih primjedbi, nikakvih da kažem elemenata koji bi ga dovodili u pitanje a na drugoj strani da sve više danas se javljaju mišljenja koja treba na neki način osporavati. Ja ću reći možda nešto što mi se čini da nedostaje ali ako ne pogodim točno zato što možda nisam u sve najbolje upućen onda molim da me se ispravi i da mi se oprosti. Naime, mi nemamo do dana današnjeg jednu jaku ozbiljnu sintezu u povijesnom smislu o Domovinskom ratu. Mi imamo mnoštvo pojedinih knjiga, studija, prikaza, analiza ovakve ili onakve vrste ali nije mi poznato da postoji jedna knjiga ili ako i postoji nešto slično ono nije prisutno. Valjda bi da je prisutno došlo i do mene budući da se zanimam ovakav tip pitanja a koji bi bilo dovoljno snažno obrađeno i snažno dokumentirano, dovoljno istraženo da bi moglo predstavljati jednu sintezu koja bi onda odgovarala i na neka pitanja koja su se čula ovdje danas od kolege. Budući da sam osobno imao prilike sudjelovati u stvaranju jedne takve paradigme još kada se niti sam termin Domovinski rat nije bio uvriježio kao termin. On se naime uvriježio po meni ili po mojim znanjima tek negdje u drugoj polovici devedesetih godina. Govorilo se o različitim terminima, bilo je čak i polemika da li treba rabiti za te događaje pojam Domovinski rat ili neki drugi no prevladao je taj termin i mislim da je dobro. I sjećam se da je jedan veliki članak koji je tada pisan za jednu enciklopediju, neću govoriti o kojoj da ne bi sada bilo predmet to a ne nešto drugo, da je zapravo do danas ostao jedini pristup koji na relativno kratkom prostoru prolazi svim elementima političkim, vojnim, međunarodnim, unutrašnjim, socijalnim, sa stanovišta ratnih šteta, sa stanovišta uzroka itd., svim je tim elementima Domovinskog rata. Zato mi se čini uz pozdravljanje orijentacije Hvala vam slikanje svih onih aspekata koji mogu poslužiti nečemu da se dakle onda stavi i akcent na to da se po mogućnosti u dogledno vrijeme uspije dobiti jedna odgovarajuća sinteza o Domovinskom ratu koja bi mogla postojati, koja bi mogla predstavljati na neki način pouzdano knjigu na koju se mogu pozivati oni koji iz različitih verzija što političkih, što interesnih sudjeluju u raspravama o Domovinskom ratu. Dakle, SDP se pridružuje podršci ovom izvještaju. Hvala lijepa. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. Prelazimo na pojedinačnu raspravu. Prvi je uvaženi zastupnik Davor Huška. Izvolite. **Huška, Davor (HDZ)** Zahvaljujem. Gospodine potpredsjedniče, gospodine ravnatelju Memorijalno-dokumentacijskog centra sa suradnikom, kolegice i kolege. Gospodin Nazor ravnatelj Hrvatskog memorijalno-dokumentacijskog centra Domovinskog rata obrazložio je djelokrug rada centra te naglasio važnost tog glede povijesnih činjenica i građe koje se odnose na Domovinski rat u Republici Hrvatskoj.

prikupljanja, sređivanja, čuvanja te stručnog i znanstvenog istraživanja i publiciranja građe iz Domovinskog rata. Nekoliko riječi o tim zadaćama. Iz izvješća je vidljivo da centar intenzivno prikuplja i sređuje arhivsko gradivo. Isto tako, brojni su skupovi kojima centar je organizator i suorganizator a imaju za cilj znanstvenu obradu događaja iz Domovinskog rata. Tomu služi i stvaranje biblioteke Domovinskog rata odnosno prikupljanje cijelog niza knjiga koje govore o toj problematici. Iako je već sada prikupljena značajna literatura o Domovinskom ratu naravno da je potrebno nastaviti i dalje prikupljati na jednom mjestu svu poznatu literaturu. Na skupovima koje centar organizira uz znanstvenike govore i neposredni sudionici događaja o kojima je riječ, hrvatski branitelji, vojni i policijski zapovjednici kako bi svojim sjećanjem mogli nadopuniti ili objasniti sadržaj pojedinih dokumenata ili ili događaja nastalih u razdoblju o kojem se govori. Ti skupovi su javni i na njih mogu doći svi zainteresirani građani pa je na taj način centar ispunio svoju zadaću predstavljanja događaja iz Domovinskog rata javnosti. Centar je bio organizator cijelog niza izložbi sa gradovima i općinama i u gradovima koji su direktno sudjelovali u ratnim događajima kao i u ostalim dijelovima Republike Hrvatske. Centar surađuje s Vojnim muzejom Ministarstva obrane Republike Hrvatske i drugim muzejima radi što bolje i češće prezentacije događaja i dokumenata iz Domovinskog rata koje bi posebno trebalo prilagoditi mlađim uzrastima kako bi mladi mogli razumjeti što se u Hrvatskoj događalo početkom devedesetih godina prošlog stoljeća. Centar je u dosadašnjem radu izdao 18 vrijednih izdanja o Domovinskom ratu, zbirku dokumenata, fotomonografija, znanstvenih studija. U izvješću je o dosadašnjem radu centra navedeno da su zadnje dvije godine organizacija Agencije za odgoj i obrazovanje uz suradnju, stručnu suradnju s centrom provodi seminar o Domovinskom ratu za nastavnike povijesti osnovnih i srednjih škola. Nastavnici koji prenose iz Domovinskog rata činjenice na seminarima se upoznaju s potrebnom literaturom te imaju priliku čuti predavanja neposrednih sudionika događaja o kojima uče našu djecu. Nastavnici povijesti imaju priliku na temelju dokumenata govoriti argumentirano i dati što objektivniji prikaz ovog razdoblja povijesti. Sve su to činjenice koje potvrđuju da je centar ispunio svoju zakonom zadanu zadaću. Nekoliko riječi i prilog raspravi evo mene osobno kao dragovoljca Domovinskog rata gradonačelnika grada Pakraca mogu izraziti zadovoljstvo je centar vodeći se znanstvenim pristupom temeljenim na povijesnim činjenicama potvrdio da je Domovinski rat započeo 2. ožujka 1990. godine napadom na policijsku postaju u Pakracu. Evo, ovih dana, preciznije slijedeći tjedan u subotu obilježavamo 20. obljetnicu tog događaja i prilika je da javno pozovem sve dečke, sve specijalce, sve hrvatske dragovoljce koji su sudjelovali

prašine povijesti izvađena je činjenica da je prvi oslobođeni grad 6.12.1991. godine upravo Grad Lipik koji je također bio nakon vojno-redarstvene akcije "Otkos" prvi veliki oslobođeni grad u Republici Hrvatskoj. Na kraju, želio bih predložiti da se centru dozvoli na dozvoli na neki način i recenzija udžbenika povijesti u dijelu koji se odnosi na Domovinski rat u Republici Hrvatskoj i za osnovnu i za srednju školu, jer se zna dogoditi da se u njima pojavljuju iskrivljeni podaci o Domovinskom ratu u Republici Hrvatskoj. Uz to što se Domovinski rat što se Domovinski rat u njima obrađuje u minimalnom obimu, uz to nerijetko potkrepljene su netočnim činjenicama informacije koje naša djeca u osnovnoj i srednjoj školi dobivaju. Želim se zahvaliti djelatnicima centra i ravnatelju centra u ime cijelog niza općina i gradova zapadnoslavonskog bojišta, od Okučana, Novske, Lipika, Pakraca, Sirača pa do Daruvara što na svaki poziv sa terena rado se odazivaju, dolaze, zajedno s nama obilježavaju cijeli niz datuma iz ovog dijela hrvatske povijesti iz Domovinskog rata, održavaju stručne tribine i znanstvenim i stručnim predavanjima i povijesnim činjenicama potkrepljuju događaje koji su bili i na tom području i na tom bojištu naše Republike Hrvatske. Kao što je poznato i uvijek to ističem sa ponosom, dolazim sa područja zapadne Slavonije, gradova Pakraca i Lipika, jednog od najkrvavijih ratišta u našoj domovini i prenosim vama osobno, gospodine ravnatelju i sjajnoj ekipi u Memorijalno-dokumentacijskom centru Domovinskog rata zahvalu svih hrvatskih branitelja, roditelja, žene i djece poginulih hrvatskih branitelja za istinu, podvlačim istinu o Domovinskom ratu koju donosite kroz svoj rad u Memorijalno-dokumentacijskom centru. Naravno, podržavam ovo izvješće i želim vam puno uspjeh u budućem radu. Hvala. Zahvaljujem. Imamo dvije replike. Prvo je uvažena zastupnica Marija Lugarić. Izvolite. **Lugarić, Marija (SDP)** Poštovani kolega Huška, u svojoj raspravi ste govorili između ostalog i o sadržajima koje nastavnici predaju djeci u u školama, o potrebi da ti sadržaji budu opsežniji, da budu točniji, da budu inoviraniji sa novim spoznajama i ja se tu apsolutno s vama slažem. Međutim, želim vas upozoriti da je zakonska obveza nastavnika da predaju sadržaj iz nastavnog programa. Nastavni program donosi ministar obrazovanja. Nastavni program za gimnazije se nije mijenjao od '92. godine, a ministar Fuchs je u mjesecu rujnu ove godine raspustio Vijeće za kurikulum koje je trebalo donijeti novi program. Dakle činjenica je unatoč svom stručnom usavršavanju, unatoč svim seminarima, ako nastavnik ne predaje sadržaj program ostaje bez posla i nije njihova odgovornost što predaju ono što predaju i u onom opsegu i načinu i sadržaju koji jest jer je to odgovornost nekog drugoga, konkretno ministra obrazovanja koji nije donio novi program. Ista stvar vrijedi i za udžbenike i po sadašnjem zakonu sadržaj udžbenika zapravo reproducira sadržaj nastavnog programa, odnosno kurikuluma i ako ne udovoljava tom uvjetu ne može niti postati udžbenik. I nije problem u udžbeniku nego u programu, odnosno kurikulumu kojega nemamo, koji treba biti sadržan …/Govornica se ne razumije./… za svaki udžbenik. I kad govorimo o tome onda treba reći gdje je pravi problem, problem je u tome što kurikulum nemamo, a nastavni plan i program konkretno za gimnazije datira iz '92. godine i to je odgovornost nekoga drugoga, ministra obrazovanja, a ne nastavnika i učitelja koji predaju u školama. Zahvaljujem. Koliko ja znam ministar ne piše udžbenike nego samo propisuje program koji u udžbenicima treba biti sadržan. U poglavlju o Domovinskom ratu koji je propisan u programu o sadržaju udžbenika kojeg ne pišu ni nastavnici koji ga predaju ni ministar koji bio da bio, stoje netočne činjenice o Domovinskom ratu. Taj program, znači te udžbenike netko treba pogledati. Mislim da u ovom trenutku nema mjerodavnije institucije i ustanove na području Republike Hrvatske od Memorijalno-dokumentacijskog centra Domovinskog rata. A isto tako zalažem se i ovom prilikom da taj program koji je vezan za Domovinski rat bude opsežnije, jer to je najsjajniji, noviji dio povijesti Republike Hrvatske upravo Domovinski rat. Hvala. Zahvaljujem. I druga replika, uvažena zastupnica Neda Klarić. Izvolite. **Klarić, Nedjeljka (HDZ)** Hvala lijepa, gospodine potpredsjedniče Hrvatskoga sabora. Kolegice i kolege. Pa evo, kolegi Huški želim samo jednom rečenicom replicirati podvlačeći i njegovu opservaciju zapravo da je vrlo važan segment u kojem je na prijedlog centra, a u suradnji sa agencijom za odgoj i obrazovanje po odobrenju Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa 2008. održan seminar upravo za nastavnike povijesti srednjih i osnovnih škola, jednako kao i u Šibeniku prošle godine u travnju mjesecu i da je to ispravan način kako zapravo promovirati istinu o Domovinskom ratu. I gospodin Nazor se također nada i uvjeren je da se kvalitetom održanih seminara zapravo osigurava jedna rekli bismo tradicija u obuci, definitivno treningu rekli bismo, nastavnika povijesti osnovnih i srednjih škola. Hvala lijepa. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Odgovor na repliku, uvaženi zastupnik Davor Huška. Hvala. Ključne riječi u cijelom ovom današnjem izlaganju su upravo istina o Domovinskom ratu i tu istinu treba djeci od malih nogu, od vrtića, od osnovne škole pa do srednje škole, a najjednostavniji je put kroz redovno učenje povijesti prikazat, dokazat, pripovijedati i propovijedati istinu o Domovinskom ratu. Mi se trudimo i kao predstavnici jedinica lokalne samouprave, idemo u osnovne škole, prikazujemo dokumentarne filmove, primjerice u mom gradu, o početku Domovinskog rata, o doktoru Šreteru, o vojno-redarstvenoj akciji "Bljesak". Naša djeca jako dobro znaju lokalnu povijest o Domovinskom ratu. Dolazi do grešaka generalno o Domovinskom ratu o povijesti, o nekakvim činjenicama koje nisu točne i Bogu hvala da imamo Memorijalno-dokumentacijski centar koji ispravlja te nepravilnosti. Na vrijeme je osnovan, nije se zakasnilo i imat ćemo povijest o Domovinskom ratu na jednom mjestu, pod jednim krovom koji će svi moći izučavati naše buduće generacije, i naša djeca i naši unuci. Hvala. Zahvaljujem. Obavještavam da je sukladno članku 207. stavak 2. Poslovnika isteklo vrijeme za prijavu rasprave u trajanju od 10 minuta u 11,04 sati. Nastavljamo s pojedinačnom raspravom. Sada je na redu uvaženi zastupnik Petar Mlinarić. Izvolite. **Mlinarić, Petar Kolegice i kolege. Podsjećajući da je zbog Rezolucije Opće skupštine UN-a iz '74. godine koja u prvoj točki kaže da je agresor onaj koji objavi rat. U novije vrijeme gotovo nitko ne objavljuje rat. Akademik Rudolf ogovorio je na pitanje zašto Hrvatska nije objavila rat kada je došlo do faktičkog ratnog stanja. Osim toga, objavljivanje rata na snagu stupa i međunarodno pravo neutralnosti koje neutralne države obvezuje da ne smiju oružano snabdijevati niti jednu stranu u ratu. A Hrvatska je bila razoružana i nije imala gotovo ništa za obranu. Znamo i sami da je JNA prije toga razoružala, pokupila sve iz one teritorijalne obrane oružje i podijelila po selima normalno agresorima, pobunjenim Srbima. Posebnu pozornost centar posvećuje izdavačkoj djelatnosti što potvrđuje podatak da je u nešto više od tri godine nakon konačnog ustrojavanja centar tiskao 18 knjiga. Među izdanjima centra iznimno su važne knjige iz serije Republika Hrvatska i Domovinski rat 1990.-1995. Dokumenti u sadašnjih 6 knjiga objavljeni su dokumenti Republike Srpske krajine koje obuhvaćaju razdoblje od '90.-te do '92. '92. u knjigama jedan, tri i pet objavljeni su dokumenti vojne provenijencije nastali djelovanjem Jugoslavenske narodne armije i paravojnih postrojbi pobunjenih Srba u Republici Hrvatskoj. Dokumenti podržavanih tijela vlasti, političkih stranaka i ostalih civilnih ustanova koje su pobunjenici osnovali s ciljem izdvajanja dijela teritorija Republike Hrvatske i njegova pripajanja Republici Srbiji. Radi postizanja cilja da svi Srbi moraju živjeti u jednoj državi srpskoj objavljeni su u knjigama dva, četiri i šest u suizdavaštvu sa Hrvatskim institutom za povijest podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje. Zatim, važno je razumijevanje događanja u Hrvatskoj devedesetih godina dvadesetog stoljeća jer jasno pokazuje ciljeve velikosrpske, odnosno za to razdoblje može se reći i svesrpske politike radi čijeg ostvarenja su srbijansko vodstvo i JNA '90.—te organizirali, potaknuli i operativno podržali terorizam i oružanu pobunu Srba u Hrvatskoj, a potom u ljeto '91. započeli i otvorenu agresiju na Hrvatsku. Ja ću napomenuti samo da svi Srbi nisu željeli rat i kad govorim, često sam puta osuđivan zašto govorim. Ja moram reći da sam ja svjedok događanja u Vukovaru i sve ono što govorim i mogu reći samo da je od Mrkšića sestra u Vukovaru bila je u progonstvu, muž joj je branitelj bio sa mnom u logoru. Znači, da svi Srbi nisu jednaki, mnogi nisu željeli rat, ali su morali ići silom. I zato kad govorim, govorim ono što sam vidio, što sam doživio. Moram reći da upravo je bilo dosta govora o Vukovaru. Ima Vukovar moram reći Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar. Imamo, sad ću reći šta imamo i usko surađujemo sa Dokumentacijskim memorijalnim centrom Domovinskog rata i sa doktorom Nazorom. Jako je dobra suradnja i moram stvarno zaželiti i nadalje takvu suradnju. Tako postoji suradnja ovih dvaju centara. Cjelina za koju možemo reći da je već pri završetku je simulacija bojnog polja. Upravo muzej Domovinskog rata u Vukovaru je inače u vojarni. Napravljeni su paljbeni položaji i postavljena oružja. Naravno to nije u stvarnim razmjerima i udaljenostima, ali je školski primjer postavljanja bojnog polja sa svim topničkim i pz oružjem, školski utvrđenim položaja, inženjerijskim uređajima. Tako da je to pokazano simulacijsko, ali i edukacijsko bojno polje. Namjeravamo ga obogatiti i dodatnim efektima, zvučnim i svjetlosnim tako da bude što zanimljivije. Muzej Domovinskog rata od stvaranja Hrvatske države do mirne reintegracije uključujući stradanja, uništenu kulturnu baštinu, ustrojavanje Oružanih snaga, ratne operacije i obranu.

U sastavu muzeja bit će info pult. Dio prostora bit će opremljen tako da prikazuje život u vojarni. U tom će dijelu biti dvije spavaonice svaka sa četrdesetak ležaja kako bi učenici koji dođu u centar imali priliku jedan dan i noć živjeti na pravi vojnički način. Namjeravamo s Ministarstvom znanosti, obrazovanja i športa dogovoriti da se u tom prostoru održava i dio praktične nastave iz Domovinskog rata. Na taj bi način vojsku i vojni sustav još više približili mladim ljudima, pa bi bila i dobra prilika za prezentaciju vojnog poziva. Multifunkcionalna zgrada bit će vanjski izgled kao "Borovo commerc". Ja vam moram reći da sam ja upravo se zatekao u "Borovo commercu" kojeg je i bilo 600 osoba, bilo je i negdje 60 ranjenika. Te noći kod granatiranja "Borovo commerc" se zapalio, dim je ušao u prostore, morali smo iznositi ranjene, djecu. Bilo je i djeci po šest mjeseci, negdje i dvije, tri godine. Djeca su počela plakati, izišli smo na polje. Jedan se izlaz zarušio. Još je ostalo ako se drugi ulaz zaruši mi smo ostali zarobljeni tamo u dimu i izišli smo na polje, iznijeli prvo ranjenike. Već su tamo bile televizije Beograd, televizije Novi Sad, bili su autobusi koji su spremni, prvo su žene išle. Nas su tjerali nekih 2 kilometra dalje itd. Moram reći da je te noći samo iz "Borovo commerca" nestalo jedan autobus i ranjenika i civila i branitelja. Upravo ta zgrada će biti kopija "Borovo commerca" koja bi bila središte informacijsko-dokumentacijskog dijela. U njoj će biti prostora za fonetsku, arhivsku, fotografsku, filmsku građu, hemerotiku, biblioteku, te dvoranu za predavanje i seminare. Dosta će pružati mogućnosti kvalitetnog proučavanja i dostupnosti svih relevantnih izvora za dobivanje cjelovitog uvida u Domovinski rat. Kada smo razmišljali o civilima koji će dolaziti u centar vodili smo se idejom interaktivnosti prostora i posjetitelja. Namjera nam je da posjetitelji koji će dolaziti imaju aktivan odnos sa svim sadržajima. Aleja brigada iz Domovinskog rata u memorijalnom centru će biti i predstavljene sve brigade Hrvatske vojske. Zamišljeno je da se izgradi aleja gardijskih brigada i park brigada, a bit će izloženo i sve znakovlje i oznake brigade iz Domovinskog rata. Taj projekat su podržale sve braniteljske udruge u dogovoru sa Vladom Republike Hrvatske koje će i financirati čitav projekat. Moram reći da posjetitelju Memorijalnog centra Domovinskog rata u Vukovaru ponuđeno je razgledanje postava izložba bitke za Vukovar sjećanja na Domovinski rat, prezentacija idejnog rješenja budućeg memorijalnog centra, obilazak naoružanja korištenog u Domovinskom ratu, topništvo, oklopna vozila, zrakoplov, simulacije bojnog polja i sve drugo. Moram reći i spomenuti bolnicu, da je iz bolnice odvedeno za jednu noć 261 ranjenik koji su pogođeni na Ovčari, da u bolnici postoji muzej o Domovinskom ratu i da će i dalje da spomen dom Ovčara, moram reći isto, i moram napomenuti da svi naši branitelji Vukovara, svi oni koji su iz cijele Hrvatske bili i koji su izvana došli, ja im moram stvarno zahvaliti da su dali sve od sebe, ali moram opet moj vapaj da oni koji nisu pronašli, oni obitelji poginulih, a najveći nam je problem onih koji nisu još pronašli obitelj još uvijek traže i zato još jednom moj vapaj je neka kažu gdje su pa makar i nakon 20 godina, ali da roditelji mogu samo donijeti i prijatelji zapaliti svijeću i položiti cvijeće. I zato evo moj vapaj je da u Vukovaru

Na redu je uvaženi zastupnik Davorko Vidović. Nema ga. Gubi pravo na raspravu. Dalje je na radu uvažena zastupnica Sunčana Glavak. Izvolite. Hvala lijepa. Gospodine potpredsjedniče, gospodine ravnatelju. Rat Hrvatskog memorijalno-dokumentacijskog centra Domovinskoga rata, kao javne znanstvene ustanove i specijaliziranog arhiva u razdoblju od njezinog osnutka 2005. pa do 2009. godine zaslužuje visoku ocjenu. U navedenom razdoblju značajna pažnja posvećenja je prikupljena arhivske građe, sistematskim terenskim radom uz suradnju s akterima zbivanja iz Domovinskoga rata. na detalje o kojima su već eto govorili i moji prethodnici. Prikupljena saznanja prezentirana su kroz izdavaču djelatnost, stručne seminare i simpozije i izložbe prezentacije, predavanja i nastupe u medijima. Posebno želim istaknuti činjenicu da se ovaj terenski rad odnosi i na krajeve koji nisu bili neposredno zahvaćeni Domovinskim ratom i mislim da to trebamo posebno istaknuti. Organizirana je i vlastita knjižnica u kojoj su prikupljeni svi publicirani materijali, čime su ostvareni i visoki međunarodni stručni standardi na ukupnom sređivanju gradiva o Domovinskom ratu i njegovoj dostupnosti široj javnosti. Time se naravno pridonosi i stvaranju pozitivne nacionalne memorije, te objektivne slike o zbivanjima tijekom agresije na Republiku Hrvatsku. Zamjetna je i aktivnost o čemu smo već eto čuli u profesionalnom usavršavanju djelatnika, što je i preduvjet za stručni rad na društveno osjetljivom poslu, od iznimnog značaja za našu zemlju. Ekipiranje stručnim mladim znanstvenicima centar dobiva i široku bazu za njegovu još jaču promociju u društvu. Značajne su i važne publikacije 18 izdanja o Domovinskom ratu, a željela bih još jednom naglasiti i edukacije nastavnika, odnosno profesora povijesti koja bi svakako trebala biti nastavljena. Hoće li se to na neki drugi način uključiti vidjet ćemo kao što je rekla i kolegica Lugarić Lugarić maloprije. No, vjerujem da još uvijek postoje dokumenti koji se ne nalaze tamo, a gdje bi se trebali nalaziti, a to je Hrvatski memorijalno-dokumentacijski centar. Zato ću eto i s ovog mjesta podsjetiti na zakon koji imamo, i pozvati sve one koji imaju ili koji raspolažu dokumentacijom o Domovinskom ratu da ju predaju Hrvatskom memorijalno-dokumentacijskom centru radi čuvanja, zaštite i obrade. To je podsjećam i zakonska obveza, a možda su neki emotivno ili na neki drugi način vezani uz dokumente. Jednako tako želim reći da će Memorijalno-dokumentacijski centar Domovinskoga rata o tome voditi brigu i da se naravno uvijek mogu napraviti preslike materijala. Hrvatski memorijalno-dokumentacijski centar Domovinskoga rata pridonosi spoznaju i širenju istine o Domovinskom ratu, ali i ono što ne smijemo zaboraviti trajnom sjećanju na sve sudionike i žrtve rata. Na temelju sustavnog praćenja rada ove ustanove i predmetnog iscrpnog izvješća, smatram da je Hrvatski memorijalno-dokumentacijski centar Domovinskoga rata do sada u svom djelovanju zadovoljio sva društvena i profesionalna očekivanja uz racionalno korištenje raspoloživih sredstava. Čestitam ravnatelju i naravno njemu i njegovu timu želim uspješan nastavak rada uz naravno želju da dokumenti, još jednom ponavljam, koji nisu tamo gdje bi trebali biti kako bi svjedočili o našoj kolektivnoj memoriji, budu na pravom mjestu.

ravnatelju centra, kolegice i kolege zastupnici. Temeljno polazište za ocjenu rada Hrvatskog memorijalno-dokumentacijskog centra Domovinskog rata jest koliko je on ispunio zakonske zadaće prikupljanja, sređivanja, čuvanja te stručnoga i znanstvenoga istraživanja i publiciranja gradiva iz Domovinskog rata. Navedeno izvješće pokazuje da centar intenzivno prikuplja i sređuje arhivsko gradivo. U ovom slučaju je riječ o gradivu srpske …/Govornica se ne razumije./… koje je od posebne važnosti za razumijevanje događaja u Domovinskom ratu, jer govori o pripremama, početku i tijeku napada Jugoslavenske armije i srpskih snaga na Hrvatsku, te svjedoči o namjeri srpskoga vodstva da zadrži vlast na okupiranom području hrvatske države i postupcima koje su vodili pripajanju dijela teritorija Srbiji. Te '91. godine sva hrvatska okupirana područja na tim područjima hrvatski narod doživio je veliki egzodus, zapravo ne samo hrvatski narod nego svi građani nesrpske narodnosti. Domovi su im spaljeni, okupirani i na ta područja nije bilo povratka tog naroda sve do "Oluke" '95. godine. To je važno za centar i to treba reći da ta '91. godina da se dogodio najveći egzodus hrvatskog naroda. Brojni skupovi kojih je centar organizator ili suorganizator pokazuju namjeru centra da se događaji iz Domovinskog rata znanstveno obrade. O tome svjedoči stvaranje biblioteke o Domovinskom ratu, odnosno prikupljanje knjiga koje govore o toj problematici. Jer je i uvid u cjelokupnu literaturu preduvjet objektivnom i stručnom pisanju povijesti. Iako je već sad prikupljena značajna literatura o Domovinskom ratu držim da bi broj knjiga o toj problematici u centru trebao biti još veći i da centar treba pojačati rad na prikupljanju literature o Domovinskom ratu. Posebice kad je riječ o naslovima koji su publicirani izvan Hrvatske. Važno je istaknuti da su na skupovima koje je centar organizirao ili je njihov suorganizator, uz znanstvenike govorili i neposredni sudionici događaja o kojima je riječ tako da tako da su svojim sjećanjem mogli nadopuniti ili objasniti sadržaj pojedinih dokumenata nastalih u razdoblju o kojem se govori. Jednako tako važno je napomenuti da su ti skupovi bili javni, odnosno da su im mogli nazočiti svi zainteresirani građani čime je centar ispunio i zadaću prezentacije događaja iz Domovinskog rata javnosti. Što se tiče prezentacije događaja iz Domovinskog rata javnosti centar je bio organizator nekoliko izložbi od kojih posebno treba istaknuti sudjelovanje centra u pripremi materijala za izložbu u Vukovaru "Mjesto sjećanja – Vukovarska bolnica '91.". I izložbu u Kninu posvećenu 10. godišnjici oslobodilačko-vojno redarstvene operacije "Oluja". U tom smislu centru se preporučuje daljnja suradnja s Vojnim muzejom Ministarstva MORH-a MORH-a i drugim muzejima na što boljoj i češćoj prezentaciji događaja iz Domovinskog rata koju bi posebno trebalo prilagoditi mlađim uzrastima. Kako bi mladi mogli razumjeti što se u Hrvatskoj događalo početkom '90-ih godina. U izvješću o dosadašnjem radu centra navedeno je da se u zadnje 2 godine u organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje uz stručnu stručnu suradnju s centrom provodi seminar o Domovinskom ratu za nastavnike povijesti osnovnih i srednjih škola. To držim iznimno važnim jer su upravo nastavnici ti koji činjenice iz Domovinskog rata trebaju prenijeti djeci i zato su takvi seminari prilika da ih se upozna sa potrebnom literaturom i da oni čuju predavanje neposrednih sudionika događaja o kojima trebaju govoriti svojim učenicima. U tom smislu centru bi preporučila još bolju suradnju sa školama i nastavnicima povijesti. Prije svega u pripremi izvora koji se mogu koristiti na nastavi kako bi se nastavnicima omogućili da u tom razdoblju povijesti govore argumentirano, odnosno na temelju dokumenata kako bi djeca mogla dobiti što objektivniji prikaz toga razdoblja povijesti. Bez veličanja ili prikrivanja nekih činjenica što nam je svima cilj. S obzirom da su moji kolege govorili, pa da se ne ponavljamo ja ću i skratiti svoju raspravu, ali na kraju reći ću da mi je žao što što predsjednik Odbora za veterane rata i što uopće Odbor za veterane rata nije danas raspravljao o ovoj temi. To mi je žao i eto, važno je da se to zna. I na kraju u cijelosti podržavam Izvješće o radu Hrvatskoga memorijalno-dokumentacijskog centra Domovinskog rata 2005. do 2009. godine. Hvala lijepa. Zahvaljujem. Na redu je uvaženi zastupnik Mato Bilonjić. Izvolite. **Bilonjić, Mato (HDZ)** Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče, S obzirom na obrambeni oslobodilački karakter Domovinskog rata smatram da Hrvatska ima najviše razloga za razdoblje između '90-te i '95. da pokaže što objektivnije te da na taj način istinu o našim herojima sačuvamo za budućnost. Činjenica je da u ovome centru radi 18,19,20 ili možda ih treba raditi 40, stručnjaka, povjesničara koji mogu u jednom kratkom vremenskom periodu stvoriti jednu objektivnu sliku o Domovinskom ratu. Naime, kako stvoriti sliku o Domovinskom ratu ukoliko ne pregledate arhivu vojske, ono do čega se može doći, znači arhiva Vojske Republike Jugoslavije, Republike Srpske krajine, Republike Srpske i paravojnih postrojbi iz Republike Jugoslavije. Kad se ta Kad se ta arhiva i videozapisi koji imaju i fotografije, kad se ta arhiva koju već imamo negdje oko 3300 kutija, to treba sve pregledati, klasificirati, odrediti. Znači kad se to napravi onda se može za određeni vremenski period sa određenog područja uzeti i naša arhiva iz Hrvatskog vijeća obrane Hrvatske vojske i napraviti usporedbe. Kad to napravimo tek onda možemo kazati da imamo jednu objektivnu sliku o Domovinskom ratu. S naše strane, znači to su ratni dnevnici, to su vojne zapovjedi zapovjednika koje su se na dnevnoj bazi izdavale, to su izvješća iz SIS-a, službe … /Govornik se i ratni snimci koji imaju manje-više sve brigade koje su učestvovale i zborna područja i onda se može napraviti jedna dobra podloga za pisanje udžbenika, odnosno knjiga, odnosno snimanje filmova. Mi smo danas svjesni, govorim o jednom području koji je na tone krvi prolilo, to su rekli liječnici u Slavonskom Brodu, koliko su krvi dali Posavljacima i svima onima koji su branili Bosansku Posavinu. danas dolaze tamo ljudi koji jednostavno pišu knjige, a nikada nisu bili u tom području. Barem ih ja nikad nisam vidio, iako sam otpočetka zapovjednik bio 103. Derventske brigade, pa onda 4. Gardijske brigade i bio do '97. godine Oružanim snagama. Nikad te ljude nisam vidio. Neki dan sam čitao knjige koje jednostavno nemaju veze sa vezom. A kako imamo prilično kratko pamćenje pokazala je i prošlotjedna rasprava kada se raspravljalo o Hrvatima iz BiH, gdje gdje se govorilo da su ti ljudi prijavili se u RH samo zbog nekakvih socijala, zbog zdravstvenog, mirovinskog, zbog nekakvih davanja, a kad su davali krvi, kad su krv prolivali, suze, znoj i kad su svi protjerani sa tih područja, a vaš će centar zasigurno jednog dana objaviti što to znači 22. svibnja '92. godine za Bosansku Posavinu, znamo što znači za Hrvatsku. Što to znači Splitski sporazum, što to znači Washingtonski sporazum i čega smo se u Daytonu odrekli da bi dobili cjelovitu Hrvatsku i dobili mir. U potpunosti vas podupirem i svakako da ću svaki puta podržati i više sredstava i veći broj uposlenika. Možda bi bila dobra ideja da to preseli u Vukovar, samo toliko stručnjaka naći u jednom Vukovaru ili iz Zagreba i cijele Hrvatske tamo otići ali uglavnom da bi se istina, prava istina o Domovinskom ratu znala, treba vas biti daleko više da brže možete raditi, uporediti tu dokumentaciju jednih agresora i nas koji smo branili svoje domove. Hvala. Zahvaljujem. Odgovor na repliku uvaženi zastupnik Ivan Bagarić. Izvolite. priklanjam mojim kolegama koji su ovdje govorili afirmativno o Hrvatskom memorijalno-dokumentacijskom centru i osobno ću se osvrnuti na na tri po meni važna elementa. Dakle jedan je onaj o kojem je govorio već kolega Krešimir Ćosić o važnosti objavljivanja i publiciranja, drugi je o Hrvatima izvan Republike Hrvatske, osobito o Hrvatima u Bosni i Hercegovini i njihovom doprinosu, i treći treći dio ću dotaknuti a to je komponenta ovog memorijalnog jer ona je po meni ostala onako malo nedorečena. Dakle, ovaj Centar je javna znanstvena ustanova koja između ostaloga prikuplja, arhivira, ali što je još ili jednako važno, jer bez ovog dvoje ne bi bilo ni ovog trećeg prublicira odnosno objavljuje radove. MI trebamo znati ovdje i već sam to rekao kako je ovdje u ime Kluba govorio kolega Krešo Ćosić da bez publiciranoga, bez objavljenoga odnosno bez tako prikazanoga znanja mi ne možemo napraviti korak naprijed, ne možemo na koncu konaca pokazati istinu, mi ne možemo naučiti neke stvari koje imamo u iskustvu niti ga možemo prenijeti drugima. Prema tome, kaže se ono što nije objavljeno, što nije publicirano zapravo ne postoji, a ono što nije objavljeno na engleskom jeziku i to u relevantnim časopisima na engleskom jeziku kako i CC-a i drugima ali barem da su na engleskom jeziku, onda sigurno nije relevantno i nije značajno. Dakle, neće biti vrednovano u onoj mjeri u kojoj je vrednovano ako je objavljeno u nekom znanstvenom časopisu. Ovdje u samom Izvješću stoji kako, jedna rečenica kako je netko napisao „Dok topovi tutnje, muze šute“, koji je činjenica ali je činjenica i to da znanstvenici u ovom Domovinskom ratu ja bih rekao nisu šutjeli. htio bih istaknuti doprinos onih znanstvenika u medicinskom dijelu i ovo je jedna prigoda kojoj trebamo odati priznanje, poštovanje koji su dali osobiti doprinos kada je u pitanju publiciranje onoga što se događalo u Domovinskom ratu a odnosi se na medicinsku znanost. Dakle, Croatia medical journal je časopis koji je objavio daleko najviše članaka na ovu temu i sam po sebi je u u CC časopis i dakle njegov urednik Matko Marušić i supruga mu Ana Marušić zaslužuju poštovanje kao i svi naši liječnici, kolege koji su puno, puno publicirali radova na ovu temu i također na temelju tih publikacija puno je bilo citata tih radova u svjetskoj literaturi. Žao mi je, stvarno mi je žao da neki drugi, ne kažem da nisu objavljivali, ne kažem da nisu pisali, ne kažem da nije bilo te vrste činjenja, ali moj dojam da zaostaju iza liječnika. Prema tome, šteta je da se više ne angažiraju i mislim da je ovaj Centar i prilika za sve one koji iz drugih iz drugih djelatnosti a tiču se Domovinskog rata, od logistike do ne znam ni ja različitih drugih pitanja pa pitanja iz humanitarne oblasti općenito, da mogu istraživati, da mogu objavljivati, da mogu publicirati. Osobito sam se uvjerio u važnost publiciranja. Dakle, navest ću samo dva primjera. Jedan se odnosi na moje osobno iskustvo kao svjedoka u Haagu, kada smo zapravo za vrijeme rata objavili u Mostaru, Međunarodnoj zajednici, odnosno UN-u i Međunarodnom Crvenom križu da bolnicu u Mostaru na zapadnoj obali želimo staviti na raspolaganje. I armiji Bosne i Hercegovine iz razloga jer na drugoj strani, u istočnoj strani Mostara je bilo zaista teško stanje kada je u pitanju zdravstvena skrb i ona zdravstvena skrb koja je bila pružena u tamošnjoj improviziranoj bolnici. Naša je bila nakana čista kao suza. Htjeli smo staviti bolnicu na način da Međunarodni Crveni križ uđe u nju da kontrolira njezin rad a da je UN učini eksteritorijalnom i da onda sve ranjenike, sve bolesnike u jednome gradu se dovozi u tu jednu bolnicu, da ona doista ne bude više HVO-a niti Armijine nego da bude bolnica sviju i za sve i da se zapravo na taj način koliko je moguće više ublaže ratna djelovanja u gradu u kojem su bila takva kakva jesu, na žalost nije to bila samo slika Mostara to je bila slika cijelog ratišta u Bosni Nije bilo odgovora, razumijete, bez obzira na teško stanje na istočnoj strani Mostara nije bilo odgovora s druge strane niti želje da se to učini. Neke međunarodne institucije su nama dolazile i govorile da je to dobar prijedlog ali koliko je provediv. Moj argument je bio da je to jako provedivo i činjenica da se kirurgija koja se nalazi na samoj crti bojišnice operira svaki dan i da u njoj rade liječnici različitih nacionalnosti, da operiraju različite ljude u smislu i na nacionalnost i pripadnost postojaba itd., međutim nije bilo odgovora. odgovora. Kasnije je došao Richard Horton urednik Lanceta i publicirao jedan rad koji nosi naslov „Utisci na rat u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini“ gdje je doslovno stavio taj naš prijedlog da se bolnica u Mostaru stavi na raspolaganje svima i da se na taj način ublaže strahote rata u Mostaru i zapravo je komentirao i govorio o slabosti međunarodnog humanitarnog prava tako zapravo međunarodno humanitarno pravo ne napreduje u skladu sa ratnom tehnikom, jer da napreduje onda bi se iznašlo rješenje za takve slučajeve i za takve situacije i objavio je to u Lancetu pod ovim nazivom o kojem govorim. Kada sam kasnije bio u svojstvu svjedoka u Haagu, onda je taj dokument bio jedan od dokumenata koji je bio važan dokument kome su obratili pozornost ne samo odvjetnici nego i suci suci u sudu u Haagu i o kom su govorili a onda sam zapravo se uvjerio i za ostale dokumentacije koja je tamo bila dostupna da se zapravo vidjelo da su ljudi u Međunarodnoj zajednici jako dali do važnosti jednom takvom dokumentu međutim, nije bilo odgovora sa muslimansko-bošnjačke strane. Zašto nije bilo to ne bih ovom prilikom. Ponavljam publiciranje, objavljivanje je važno ne samo da mi postignemo i pokažemo našu istinu o onome što se događalo u Hrvatskoj, što se događalo u Bosni i Hercegovini, a isto tako da pokažemo ono što što nije bilo dobro i što ne želimo nikada igdje da se ponovi. Međutim, isto tako zbog ukupnom humanitarnog znanja važno je publicirati i objavljivati jer da se publiciralo i objavilo i vrednovalo međunarodno iskustvo ono koje se dogodilo na žalost u Vukovaru najvjerojatnije se Srebrenica ne bi ponovila. Međutim, pošto se Srebrenica niti varolizirala u mjeri u kojoj se trebala, onda se dogodilo ono što se dogodilo na drugim dijelovima zemlje i u ratu zahvaćenim prostorima gdje su ljudi nažalost trpjeli i podnosili. Mislim da je važno spomenuti još neke ljude koji su doprinijeli razvoju toga humanitarnog prava. Među njima je jedan Slobodan Lang koji je nažalost koji je imao jednu prometnu nesreću, Bogu hvala sada se oporavlja i ovom prigodom mu odajem priznanje za njegov doprinos. Kazao bih još samo nekoliko rečenica o doprinosu iseljeništva općenito o Domovinskom ratu. Mislim da ga treba istražiti, mislim da treba znati da bez potpore i novčane i materijalne i u oružju i u ljudima ne bi bilo moguće obraniti Hrvatsku bez te potpore. Također ne bi bilo moguće obraniti ni Bosnu i Hercegovinu bez uzajamnog sudjelovanja i Hrvatske i Bosne i Hercegovine u smislu uzajamne potpore i humanitarne i svake druge, mi znamo da je za vrijeme agresije na Bosnu i Hercegovinu ja mislim u povijesti čovječanstava najveća pružena humanitarna potpora jedne zemlje koja je također bila u ratu je bila ona koju je pružila Hrvatska Bosni i Hercegovini, jer sva pomoć Bosni i Hercegovini i zrakom i kopnom i morem je došla isključivo preko Hrvatske. Da ne govorimo o svemu onome što se dogodilo za vrijeme zbrinjavanja naših ranjenika kada je između ostaloga i Splitska bolnica tisuće ranjenih pripadnika Armije Bosne i Hercegovine zbrinula u vrijeme sukoba i armije i Hrvatskog vijeća obrane. Dakle, i nakon toga svega ima onih koji govore o agresiji itd. na Bosnu i Hercegovinu od strane Hrvatske. Na koncu pošto vidim da vrijeme stvarno brzo curi, rekao bih samo nekoliko riječi o onom što sam malo prije kazao da ću govoriti pod brojem tri, a odnosi se na ovu komponentu memorijalnu. Dakle, Hrvatsko-memorijalno dokumentacijski centar. To ne razumijem do kraja što to je u ovom kontekstu i ne znam koliko je razvijeno. Ali mislim da bi bilo dobro da takva jedna ustanova bude otvorena javnosti da se u toj i takvoj ustanovi može pokazati onima koji dođu izvana, od djece i drugih ljudi zainteresiranih npr. originalne neke zapovijedi, recimo predsjednika Tuđmana, generala Bobetka ili izvješća ... Hvala lijepo.

Pozdravljam ravnatelja Hrvatskog-memorijalnog centra gospodina Nazora i želim reciplirati gospodinu Bagariću. Gospodine Bagariću govorili ste i o ratu Domovinskom koji se vodio i u Bosni i Hercegovini. Svjedok ste toga rata i dobro je da danas imamo centar koji prikuplja građu o Domovinskom ratu. Dobro je da se ta građa objavljuje, dobro je da ta građa bude mjesto iz kojeg će se pisati povijest i djeca učiti u udžbenicima u Domovinskom ratu. Istina o Domovinskom ratu je samo jedna. Ona se može gledati na različite načine. Međutim, ono što se u zadnjih 15-ak godina od završetka Domovinskog rata kroz određene medije i iz određenih centara moći u svijetu pokušaje nametnuti kao kompleks krivnje jednoj politici, pa i jednom cijelom narodu u Bosni A istina je da kada je napadnuta Hrvatska država da je napadnuto kompletno hrvatstvo, a svjedok sam da je 1. listopada '91. napadnuto moje mjesto Ravno u Bosni i Hercegovini kada čitavi politički vrh Bosne i Hercegovine je govorio da tamo se ne događa rat, jedan je čak rekao da to nije njegov rat. I Hrvati su prvi stali u obranu Bosne i Hercegovine. To su činjenice koje se danas nažalost vrlo često prešućuju radi toga da bi se napisala iskrivljena povijest. To nije dobro. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. Isteklo vam je vrijeme. Odgovor na repliku uvaženi zastupnik Ivan Bagarić. Izvolite. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Pa ja mislim da je zapravo ovaj podatak koji je ovdje iznešen u ovom izvješću kada je gospodin akademik Rudolf govorio da da nije donešena odluka koja je donesena ovdje u Saboru 25. 6. '91. ne bi mogli ići niti u daljnji postupak priznanja Hrvatske niti bi je tko međunarodno priznao niti bi bilo moguće prikazati taj rat agresivnim na Hrvatsku koji je do tada bio. Isto tako se može kazati i za Bosnu i Hercegovinu. Javnost to ne zna. Nažalost, javnost to ne zna, ali to je neosporna činjenica koja može poslužiti apsolutno na ponos i Hercegovini i uopće Hrvata bez obzira gdje jesu. Dakle, u Parlamentu Bosne i Hercegovine deklaracija o neovisnosti Bosne i Hercegovine je donešena isključivo uz potporu hrvatskih zastupnika. Bez njihove potpore ne bi bila relevantna većina u parlamentu i ne bi bilo moguće donijeti takav jedan dokument. Na temelju takvog dokumenta je poslije raspisan referendum na kome je preko u vrlo visokom postotku ja mislim oko 90% ljudi izišlo i glasovalo, a Hrvati su glasovali sa 95% za suverenu Bosnu i Hercegovinu. Prema tome, to je bio jedan nedvojben dokaz potpore Hrvata Bosne i Hercegovine. Kasnije HVO bile postrojbe koje su prve organizirano branile Bosnu i Hercegovinu i u mnogim dijelovima srećom u jednom značajnom dijelu Bosne i Hercegovine nije bilo sukoba između armije i HVO-a. nažalost tamo gdje je bio, bio je štetan i za jednu i za drugu stranu. Hvala lijepo. Zahvaljujem. Uvaženi zastupnik Krešimir Ćosić, replika. **Ćosić, Krešimir (HDZ)** Poštovani gospodine potpredsjedniče. Uloga i mjesto medicinske struke i medicinske znanosti svakako je tema koja zaslužuje pažnju i kratku repliku. Bez kvalitete liječenja, bez vrhunskih medicinskih usluga, bez hrvatske medicinske znanosti vjerojatnost preživljavanja na bojišnicama bila bi bitno manja. Ono što također zaslužuje pažnju, a manje je poznato, s obzirom na traume koje je ne samo borbeni dio Hrvatske vojske i hrvatskih postrojbi tijekom Domovinskog rata doživjelo, nego i civilno stanovništvo ratne traume, mentalni poremećaj, posttraumatski ratni sindrom, nevidljive rane rata svakako je jedna tema. I činjenica da hrvatska znanost i hrvatska struka u tom području danas predstavlja centar izvrsnosti u svijetu. Na kraju želim napomenuti, da ne samo u tim medicinskim područjima, nego i u nekim drugim područjima vojne tehnike izvrsnost koja je postignuta u Republici Hrvatskoj u području vođenih protuoklopnih raketnih sustava za vrijeme rata i nakon Domovinskog rata bila je prepoznata čak u svjetskim enciklopedijama koje se odnose na raketnu tehniku koje su izdale goruće svjetske kompanije kao što je "Retion" itd., čitav niz objavljenih znanstvenih radova u .../Govornik se ne razumije./... području pokazuju da i taj dio sudjelovanja hrvatske znanosti i hrvatske struke u cjelini je imao važnu komponentu. S obzirom da se ti ljudi gotovo ne spominju dvije kratke riječi svakako zaslužuju pažnju. Hvala lijepo. Zahvaljujem. Odgovor na repliku uvaženi zastupnik Ivan Bagarić. Izvolite. **Bagarić, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Meni je drago da je kolega Ćosić dopunio, dakle zapravo ja bih rekao još cjelovitije sagledao ovu problematiku i dao doprinos. Međutim, ostaje jedna stvar koje je po meni nedvojbeno nedovoljno obrađena i to u vrijeme čak same agresije. Bez obzira koliko su ljudi prikupljali i radili na prikupljanju podataka pomalo smo se ponašali kao da se podrazumijeva da je Hrvatska izložena agresiji i da to cijeli svijet znade. Međutim, sve ono što nije ponavljam publicirano, objavljeno bez obzira na one sve brojne izjave žrtava, tortura različitih osobito s prostora okupiranih, dakle neimanje sređenih arhiva u tom dijelu je zapravo dobrim djelom a polazeći od pretpostavke kao da se to podrazumijeva itd. oslabilo hrvatske argumente kod onih koji upravo iz onih neželjenih događaja koji su se dogodili i na hrvatskoj strani žele relativizirati stvar na cijelom ovom prostoru i umanjiti snagu agresije jedne i druge vojske, pobunu jednoga naroda na prostoru Hrvatske protiv Hrvatske. Hvala lijepo. Zahvaljujem. Imamo repliku uvaženi zastupnik Miljenko Dorić. Izvolite. **Dorić, Miljenko (HNS)** Hvala gospodine potpredsjedniče. Kolega Bagariću, meni je izuzetno drago da ste govorili o medicinskoj struci jer slažem i sa kolegom Ćosićem liječnici su dali veliki doprinos u tijeku Domovinskog rata ne samo u liječenju i zbrinjavanju ranjenih već i u objavljivanju u časopisima svega onoga što se događalo u tijeku Domovinskog rata što je izuzetno značajno. Ono zbog čega sam se javio jeste da vam kažem da sam ja bio jedan od ljudi koji je predložio da u Upravno vijeće Memorijalnog centra u biti uključimo urednika kojeg ste vi spomenuli tog časopisa i on nije prošao. To nije dobro jer ljude s takvim iskustvom, ljude koji mogu pomoći i koji su trebali biti uključeni u taj centar sigurno moramo kada budemo jasno nakon četiri godine razmišljali o novom sastavu upravnog vijeća vidjeti točno tko može pojačati, doprinijeti dalje radu tog centra. Taj čovjek je glede politički vjerojatno bliže vašoj opciji nego mojoj, ali ja sam apsolutno bio za to da ljude tih kvaliteta moramo uključiti u rad tog centra. Zahvaljujem. Odgovor na repliku uvaženi zastupnik Ivan Bagarić. Izvolite. **Bagarić, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem kolegi Doriću. Mi smo bili, dakle imali smo čas biti kolege zastupnici u prošlom mandatu kad se zapravo i pokrenulo pokrenulo pitanje uspostave jednog ovakvog centra i sjećam se tadašnjih rasprava i zapravo različitih projekcija što će biti s tim centrom, kako će to sve skupa izgledati itd. Dakle, mi možemo sada konstatirati sa zadovoljstvom da je bila odluka ispravna o donošenju te odluke Sabora o formiranju ovoga centra. S druge strane, sigurno uvijek treba birati ljude što je najbolje moguće ljude. Ne znam konkretno zbog čega profesor Marušić nije izabran. Nisam siguran da se ne radi o tome da je, da se radi o čovjeku koje stvarno vrlo angažiran. U svakom slučaju dobro bi bilo da i on i svi ljudi kao on budu u takvim institucijama. S druge strane, ako mogu tako samo da vam odgovorim. Ja ne bih rekao da je on bliže ni ovoj ni onoj opciji nego je on zapravo jedna normalna ljudska hrvatska i znanstvena opcija što je zapravo dobro za jednu i drugu stranu i za svaku opciju. Hvala lijepo. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. Replika uvaženi zastupnik Boro Grubišić. Izvolite. **Grubišić, Boro (HDSSB)** Hvala gospodine potpredsjedniče. Kolega Bagarić, drago mi je da ste u vašem izlaganju posebno spomenuli liječnike, odnosno da kažem prije svega ove naše kirurške struke koje su bile prezaposlene tijekom Domovinskog rata. Podaci koje su kirurzi i liječnici iznosili na svojim kongresima pa i na predavanjima i u inozemstvu, bio sam i osobno na Humboldt univerzitetu u Berlinu, imao polusatno predavanje kirurzima njemačke vojske, dakle su doprinijeli da glas, da javnost i međunarodna kao i domaća spoznaju koje su bile strahote rata u Republici Hrvatskoj, jasno i u Bosni i Hercegovini. Samo da kao jedan mali prilog tome podatak da je slavonsko-brodska bolnica zbrinula 8 tisuća i 6 stotina ranjenika, najviše u Republici Hrvatskoj. Pri tome je izvršila 11 tisuća operativnih zahvata i potrošila "20 tona potrošila "20 tona krvi". Govorim o tonama. Takvi podaci koji su zaista nažalost da kažem trebaju i domaćoj javnosti ali prije svega i međunarodnoj zajednici, međunarodnoj javnosti da vide strahote rata i da zapravo se spozna ono što ste i sami rekli agresija i snaga agresije i bijesa koji se sručio na Republiku Hrvatsku i Hercegovini. A ovaj dokumentacijski centar sa podacima koje bi mogao iznijeti a to je da su Hrvati Bosne i Hercegovine iako su u broju u kojem jesu podnijeli gotovo iste brojčane žrtve kao žrtve kao broj žrtava u Republici Hrvatskoj. To je zaista jedan podatak kada se uspoređuje ukupan broj stanovnika u Hrvatskoj i BiH ona je to zaista nešto što je vrlo .../Govornik se ne razumije./... i to je ono što možemo prezentirati svjetskoj javnosti. **Jarnjak, Idemo dalje s pojedinačnom raspravom. Na redu je uvaženi zastupnik Miljenko Dorić. Izvolite. **Dorić, Miljenko (HNS)** Hvala. Gospodine potpredsjedniče, gospodine ravnatelju, kolegice i kolege. Da ne budu sve sami hvalospjevi ja ću malo govoriti o nekim stvarima za koje smatram da bi trebalo unaprijediti u slijedećem razdoblju i nadam se gospodine ravnatelju i kolegice i kolege da ćete se sa mnom složiti. u ovoj Sabornici odlučivali o osnivanju ovog centra ja sam bio među onima koji se posebno radovao činjenici da ćemo konačno dobiti jednu ustanovu koja će moći brzo, učinkovito, stručno i objektivno valorizirati sve ono što se događalo u tijeku Domovinskog rata. Zadaci su dakle bili prikupiti, srediti, stručno protumačiti i prezentirati tu građu. I dajmo pokušajmo biti sada objektivni da vidimo što smo postigli a što nismo. Da li smo brzo i učinkovito uspjeli u onome u onome što smo naumili? Puno se napravilo, ali čini mi se nedovoljno brzo, nedovoljno učinkovito. Čini mi se da danas, evo za govornicom je ravnatelj iznio podatke vezano uz određenu građu koju oni imaju, s kojom raspolažu vezano uz navodno prekomjerno bombardiranje Knina. Danas smo u 2010. godini, ti podaci su trebali biti na svjetlu dana poodavno kako bi stvarno pomogli. Ovo je samo jedan primjer, ne moramo se lovit samo za taj primjer, ali hoću samo reći ono što bi svakako trebalo nastojati učiniti. Gledajte, ja čak mislim da ti podaci se i ne trebaju prezentirati ovdje u Saboru. Ne. Mene nitko ne treba uvjeravati da je to tako, ja znam da je tako. Ali tko je trebao imati te podatke prije 2, 3, 4 godine i tko je trebao prezentirati te podatke? Ja osobno vjerujem urbi et orbi da je to trebao biti ministar pravosuđa, ministar obrane, eventualno čak i predsjednica ili predsjednik Vlade. Oni su to trebali obznaniti, oni su to trebali dati na ruke svakom veleposlaniku koji sjedi u Zagrebu. Trebali smo biti učinkoviti, a nismo. Nismo zato što nismo dovoljno sustavni u načinu prezentiranja podataka koji govore o istini. Upravno vijeće. Pokušao sam, gospodine ravnatelju otvori sam vaše web stranice centra i pokušao sam doznati nešto malo više o ustroju samog centra i kad sam kliknuo na ustroj dobio sam jedan skroman tekst od 40 riječi. 40 riječi o ustroju. Mislio sam da ću doznati tko je u Upravnom vijeću, tko je u Stručnom vijeću, a i puno više od toga. Nažalost, nisam doznao nijedno ime tih članova Upravnog vijeća ni Stručnog vijeća, a znamo da u njihovim rukama leži puno toga vezano uz rad, razvoj, planiranje vašeg rada. To treba sigurno i ovdje da bude temom razgovora danas. Ja sam već evo spomenuo kod slučaja kada je kolega Bagarić spomenuo liječnike, naveo jedan primjer. Ja sam duboko uvjeren i uvijek ću to spominjat, vaš arhiv nije povijesni arhiv. To je živi arhiv, a mi u Upravnom vijeću imamo sve same povjesničare. To nije dobro. Zašto ne bi u Upravnom vijeću sjedio netko iz Ministarstva pravosuđa? Netko iz Ministarstva obrane? Netko iz Ministarstva unutarnjih poslova itd., itd. Oni bi trebali bit oni koji će kroz svoje savjete naći načina optimalne koordinacije svega onoga što se događa u i oko centra. To je vrlo značajno. Ja vas molim, razmislimo o tome, pokušajmo ispraviti ono što smo vjerojatno u dobroj namjeri učinili pred četiri godine. Neka sad to bude još bolje. Pravi odabir ljudi koji će stvarno napraviti novi iskorak. Ja sam neki dan, prije deset dana otprilike, razgovarao s jednim sad umirovljenim časnikom Hrvatske vojske koji mi je rekao da je on osobno i njegova jedinica došli su i zaplijenili dokumente vezane uz organiziranje vježbi za evakuaciju tko ih organizira, tko ih financira, imena, prezimena itd. Dakle, etničko čišćenje da ili ne, ako imamo te podatke onda je ne, ali moramo obznaniti, moramo ih dati i urbi et orbi opet veleposlanicima, Europskoj uniji, Bruxellesu, Haagu itd., ne čuvati u arhivu. Dio građe se nalazi u vojnom arhivu. Moje pitanje vama ravnatelju je kakva je vaša suradnja sa vojnim arhivom, jer jasno ako ćemo biti cjeloviti moramo to imati na jednom mjestu. Ja sam za to da imamo i u Vukovaru i u drugim mjestima dokumentacijske centre, ali po meni tamo mogu biti isključivo kopije. Izvorni materijal mora biti na jednom mjestu, a kopije ako treba na deset mjesta u deset centara, tajne izložbe, pomagati im itd., ali moramo biti oprezni da ne dođe do rasapa informacija i te vrijedne građe. To se ne smije dogoditi. Dakle, još jednom bih želio reći da sam pokušao tragati po bazama podataka …/Govornik se ne razumije./… da vidim u biti koliko je vaš centar objavio radova koji se navode u tim bazama podataka, koji jedini mogu dati relevantan odjek u svijetu, jer se zna otkud i kako se dolazi do tih informacija. Nažalost, imamo od biomedicinara, imamo od ljudi drugih struka, ali ne i samog centra veliki opus u tim i takvim časopisima. U znanosti mi smo registrirali tu ustanovu kao znanstvenu ustanovu. U znanosti su vrlo jasni kriteriji temeljem kojih se vrednuje znanstveni rad. Objavi ili nestani, ali objavi u čemu, u časopisima koji se citiraju u svijetu, do kojih se može doći. Prema tome, na bezbroj decimala možemo točno urediti valjanost svakog od nas znanstvenika u tom znanstvenom svijetu, u znanstvenoj zajednici. Pa vas molim i tu se mora napraviti jedan iskorak, objaviti knjigu. Nije dovoljno, ona ima relativno limitirani prostor, doseg. Mislim da se moraju napraviti novi iskoraci da istina dođe do onih do kojih treba doći. Hvala lijepo. Zahvaljujem. Imamo dvije replike. Prvo je uvaženi zastupnik Nedjeljko Strikić. Izvolite. **Strikić, Nedjeljko (HDZ)** Hvala lijepa, gospodine potpredsjedniče. Pa evo uvaženi kolega Dorić u svojoj raspravi koja je bila sadržajna rekao neke stvari s kojima bih se ja složio, ali nisam htio, a neke koje ne neću ispravit nego ću upravo repliku da može odgovoriti. U nekoliko navrata ste rekli ti dokumenti koje ima centar trebaju biti dostavljeni veleposlanicima u Hrvatskoj, Doista, ja se slažem s vama i vjerojatno su oni te sve dokumente imali na uvid, vidjeli ih, ali istina uvijek nije jedna, istina je selektivna kad je u pitanju Domovinski rat. najbolje ću to potkrijepiti, evo svjedoci smo nedavno u Haagu kada su branitelji naših generala tražili dnevnike Europske unije promatrača i oni su jednostavno odgovorili mi tih dnevnika nemamo, a to nije točno. Ja sam od prvog dana u Domovinskom ratu od Plitvica, od Uskrsa kao liječnik i u svim razgovorima koji su bili promatrači Europske unije i u Karlovcu i u bolnici mojoj vodili su vrlo jasnu dokumentaciju koju su spremali u svoje arhive i koju sigurno imaju. Prema tome, i sve dokumente koje su htjeli ili ne htjeli uzeti išli su selektivnim pristupom onim koji nastoji u svakom slučaju izjednačiti krivnju Domovinskog rata, izjednačiti krivnju rata na ovim prostorima i na tome velika uloga je centra i centar dobro radi. I prema tome, ja pozivam i sve hrvatske branitelje koji još u svojim kućnim arhivima imaju dokumente da ih dostave našem centru, jer istina ipak povjesničari će pisati jednu koja mora biti utemeljena na dokumentima. A isto tako što ste rekli što se tiče uloge liječnika i što je napravljeno u Domovinskom ratu i da li je to zapisano. Da, i to je zapisano. I Udruga liječnika dragovoljaca Domovinskog rata '91. godine vodi evidenciju, ima puno podataka koje je dostavila i obrana naših generala i mislim da centar dobro radi, ali pitanje istine kakvu istinu Europa želi. Hvala lijepa. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Odgovor na repliku uvaženi zastupnik Miljenko Dorić. Kolega zahvaljujem se evo na ovoj replici. Ja se slažem s vama da u ovom današnjem nesavršenom svijetu uvijek imamo nekakav selektivan pristup, slažem se. Ali ako imate argumente da taj selektivni pristup usmjerite prema objektivnom pristupu onda argumente morate koristiti. To je bio moj apel. Ako imamo podatke sa srpske strane o b roju granata koje su pale na Knin, koji su objekti tučeni, pa ih ne koristiti. Ako imamo građu o vježbanju evakuacije građana iz RSK-a a ne koristimo ih. Ako imamo govor Kadijevićev sa prijetnjama Hrvatskoj i Sloveniji, a ne koristimo onda to nije dobro.

Posve se slažem sa raspravom kolege Dorića i mislim da je važno. On je kazao, dakle kako Hrvatski memorijalno-dokumentacijski centar Domovinskog rata nije institut za povijest i to stoji. Ja bih tome samo još dodao kolega Doriću, dakle znanost nema granica. Dakle, ovaj centar treba promatrati i kao takvu instituciju. Dakle, znanost nema granica. I kazao bih ovom prigodom još što nisam niti izgovorio malo prije, jer nisam imao vremena, na žalost potrošio sam ga, a sad ste me vi potakli. Dakle, važnost je suradnje za to, ovog Centra za Domovinski rat u Hrvatskoj sa onima koji se bave sličnom problematikom. Recimo, ne znam u ovom slučaju Hrvata u Bosni i Hercegovini, dakle kad je u pitanju arhiv HVO-a ili druge institucije. Zatim, ne znam sličan recimo arhiv ili sličan centar recimo armije Bosne i Hercegovine. Jer upravo na tragu ovoga što je kolega Dorić kazao kad se naprosto sagledaju činjenice onda se one ne mogu ne uvažiti. Ako ih netko i ne uvaži onda će netko treći sagledavati ukupnost i onih koji nisu uvažavali to, pa će suditi onima koji nisu uvažili nesporne činjenice. Prema tome, ako Haaški sud ulazi u sferu političkog suda, pa bude donosio i takve odluke i donosi takve odluke onda će netko suditi sutra nepristran nakon nekog vremena i zato je važno publicirati, važno je objaviti, važno .../Govornik Hvala gospodine potpredsjedniče. Naime, kolega Bagariću ja bih najprije želio reći da kad se poslovi centra analiziraju sa stručnog i znanstvenog stanovišta, ja bih se usudio reći da 90% tih poslova su stručni. 10%, 5% znanosti, struka. Zato sam apelirao da se ljude iz struke, obrane, pravosuđa, unutarnjih poslova uključe u upravno vijeće, uključe u sistematiziranje, sređivanje, analiziranje tih podataka. Ne može povjesničar, ne može liječnik reći da li je neki dokument relevantan za obranu nekog u Haagu temeljem onoga što vidi na papiru. Ponekad ja ne znam čitati između redaka. Struka zna čitati između redaka. To je važno. Zahvaljujem. Prije završne riječi uvaženog zastupnika Ante Nazora želim upozoriti da govoriti da je dokumentacija sva postojala, a da ih netko ne da, uvaženi zastupniče Strikić ispada kao da se ne daje dokumentacija i temeljni. Prema tome, ja bih vas molio da vodite računa oko rasprave o dokumentaciji. Ja se slažem i ovo što je sad Dorić rekao. Svaki može procjenjivati dokumentaciju iz svoje domene, pa i vi dokumentaciju iz domene medicine u čemu ste vi sudjelovali. I sada na kraju u ime predlagatelja uvaženi Ante Nazor, ravnatelj Hrvatskog memorijalno-dokumentacijskog centra Domovinskog rata. Zahvaljujem cijenjenim zastupnicama i zastupnicima na podršci centru kao i na iznesenim primjedbama koje ćemo jasno uvažiti u onoj mjeri u kojoj to bude moguće. S obzirom na izrečeno pokušat ću neke stvari objasniti odmah. Problem u prikupljanju gradiva nije naveden u izvješću jer je on novijeg datuma. Na žalost od nedavno sa više strana čujem pritužbe istraživača na projektima određenim da nemaju dostupnost koju su imali do sada. Prema tome, to je novi problem i ja vjerujem da ćemo ga riješiti ako treba i u razgovorima sa najvećim dužnosnicima, jer smatram ono što sam rekao i u svom izvješću da ograničavanje dostupnosti dokumenata vodi nas u jedan selektivan pristup i vodi nas u polu informaciju koju zasigurno nitko od nas ne želi. Glede financijskih problema koje je netko primijetio, nesmotrenim problemom normalno je da kad smo počeli raditi sa tri čovjeka da smo rasli. Predviđeno je bilo 10 ljudi, ali zahvaljujući razumijevanju opet ponavljam gospodina ministra magistra znanosti Bože Biškupića i Ministarstva kulture. Mi smo narasli na 18 članova zbog upravo brzine i potrebe kojoj je uvjetovalo i suđenje u Haagu. Nikad nije bilo 20 ljudi. Možda je moje izvješće bilo predetaljno, pa onda kolegice koje su išle na porodiljno dobile su zamjenu. Ali uvijek je bilo 18 ljudi u centru. Jasno ja ovdje mogu kao Otto Barić reći da mi uvijek fale dva igrača da bih dobio pobjedu. Sigurno da bi trebalo još više ljudi, ali sigurno je i to da bi trebalo biti realan i da smo mi jedna od znanstvenih, jedna od arhivskih ustanova u Hrvatskoj i da sukladno tome trebamo gledati i ono što dobijamo. Neću se žaliti. Zadovoljan sam pomoći koju primamo, a o rezultatima našeg rada svjedoče i upravo ova izdanja. Prema tome, ovo što se događa sa financijskim padom programskih aktivnosti to je zato jer smo prvu godinu počeli od nule. Trebalo je opremiti centar cjelokupnom opremom, informativnom da ne govorim ostalo. I zato je tu bilo iznimno veća svota, a dalje dakle praktično ove aktivnosti se svode na te programske, na izdavačku djelatnost i mislim da su one sasvim dovoljne. Barem za sada ako ne bude ja ću prvi biti taj koji će upozoriti, a o tome svjedoči pet knjiga svake godine. Ako uzmete u obzir da smo počeli intenzivno raditi od veljače 2006. kada su se konačno zaposlili, kada se konačno zaposlila većina djelatnika, do danas evo mi smo u ova dva mjeseca koliko čekamo ovo izvješće tiskali još dvije knjige, znači to je praktično više od četiri knjige, oko pet knjiga godišnje, mislim da je to jedna distribucija, jedna izdavačka djelatnost za ovakav centar koja je vrlo, vrlo značajna, i mislim da ona ne svjedoči o nedostatcima financiranju, nego naprotiv da ona održava konstantu. Onog trenutka kada budemo u neprilici, kada nećemo moći tiskati zacrtano, ja ću ovaj Sabor sigurno izvijestiti. Što se tiče budućih planova netko je pitao, mi ćemo nastaviti istom dinamikom, to znači po dvije knjige dokumenata godišnje, po jedna knjiga dokumenata memoarskog gradiva, jedna znanstvena studija i jedna fotomonografija. Četiri ili pet knjiga mislim da je sasvim dovoljno. I ono što bih želio naglasiti u znanosti nema brzo i učinkovito i apeliram na saborske zastupnike i na javnost cjelokupnu, Domovinski rat je relativno nedavno završio u odnosu na historiografiju, posebice ako se uzme u obzir Zakon o arhivskom gradivu i 30 godina koliko gradivo to može biti nedostupno. Mislim da ako ćemo kvalitetno raditi onda ne možemo raditi brzo, to u znanosti ne postoji. I što se tiče svakako smatram važnim iskorakom centra objavljivanje upravo na stranim jezicima, ali u strategiji centra osobno sam se opredijelio za mladost iz jednog razloga koji je i u znanosti vrlo važan, mogu i osobno posvjedočiti, svi smo mi sudionici toga razdoblja. Svaki od nas je bio na nekom terenu, na nekom bojištu, u nekoj situaciji kojoj možda može biti presubjektivan da bi pravilno ocjenjivao taj događaj. Zaposlili smo jednu ekipu mladih ljudi koji su završili povijesnu, uglavnom studij povijesti, jer ono što želimo napraviti u centru a to je ne samo arhivsku ustanovu, nego upravo i znanstvenu ustanovu koja će interpretirati dokumentaciju kojom raspolaže. Povijest je pokazala da onaj koji sređuje gradivo ima najbolji uvid u njega. I naši najbolji stručnjaci za Domovinski rat koji su danas aktualni radili su u vojnom arhivu ili su radili na arhivskom gradivu jedno 10 godina, 6 godina minimum prije nego što su krenuli u produktivno objavljivanje. To je jedan proces, to je dugotrajan proces ako želimo zadržati tu jednu znanstvenu razinu. Mi smo središnja ustanova, kao što je Hrvatski državni arhiv središnja arhivska ustanova, dakle to omogućuje da se određene podružnice osnivaju i u drugim gradovima. Osim toga centar nije jedina ustanova koja se bavi Domovinskim ratom. Nama je izvrsna suradnja i sa muzejom centrom u Vukovaru i sa vojnim arhivom, i sa Hrvatskim institutom za povijest, i kad je tu bilo spominjano postoji li neka sinteza hrvatske povijesti koja bi se mogla preporučiti, ja bih preporučio sintezu stvaranja hrvatske države i Domovinski rat koji je napravila grupa autora, tiskana je u izdanju Hrvatskog instituta za povijest. Dakle to je otprilike možemo reći svojevrsni udžbenik gdje je dosta objektivno i raznovrsno prikazana nedavna hrvatska povijest. Dakako na tome treba raditi još puno više. Strategija centra je da od ovih mladih doktoranata svaki od njih uzme neku drugu temu. Ona mora biti vezana uz Domovinski rat i upravo ono što je ovdje bilo i spomenuto da se obuhvate, jer rat nije samo Domovinski rat, nije samo vojna i politička povijest, nego to je i gospodarstvo, čuli smo, to je i sanitet, to su i mirovine inicijative, dakle gospodarstvo i nastojat ćemo zadovoljiti sve te. Ali dakako u suradnji sa ostalim ustanovama koje imaju slične projekte. Topnički dnevnici, oni možda jesu relativno novi za javnost, ali za odvjetničke timove koji brane hrvatske generale u Haagu nisu. Ja sam i rekao u izlaganju Haag dobro zna za topničke dnevnike. Druga je stvar koliko to zanima medije u Hrvatskoj i zašto taj podatak nije ranije iznesen. Na kraju krajeva u zadnjih par mjeseci nekoliko puta sam iznosio tu činjenicu, ali ona nema takav odjek kao neke druge negativne strane. To je problem hrvatskih medija. Gradivo o evakuaciji centar je objavio u knjizi "Oluja" u prilogu dokumenata, gdje se točno vidi razdoblje od kad su počele pripreme za evakuaciju, ono što je vrlo važno napomenuti u toj knjizi "Oluja", osim te znanstvene studije Davora …/Govornik se ne sadrži tri cjeline koje daju argumentiran odgovor na ove bolne točke koje je haaško tužiteljstvo postavilo u Haagu a to je da se rat nije mogao na žalost da se vojna opcija nije mogla izbjeći, postoji niz dokumenata, namjerno smo išli od '91. godine do '95. da se prikaže da je to jedan kontinuitet, da vojno …/Govornik se ne razumije./… operacija "Oluja" nije došla kao grom iz vedra neba, nego da ona jednostavno posljedica dugotrajnih neuspjelih pregovora sa vodstvom pobunjenih Srba i neučinkovitosti međunarodne zajednice. Druga cjelina koja govori u tim dokumentima, u prilogu dokumenata, posvećena je bihaćkoj krizi. Tu je i memoarsko gradivo cijenjenog zastupnika generala i profesora doktora Krešimira Ćosića, a tu su i dokumenti koji pokazuje da praktično '94. godine do pred samu "Oluju" Srbi u Bosni i Hercegovini i u Hrvatskoj imaju jedan važan cilj, a to je uzeti Bihać i time znatno promijeniti stratešku osnovicu na ovim prostorima. I da je pao Bihać, vjerujte da bi pitanje kako bi se dalje sve to odvijalo. Zato je namjerno to poglavlje posvećeno i području Bihaća, i namjerno je opet uzeto razdoblje od '94. godine da se vidi kontinuitet. I treće poglavlje u toj knjizi je upravo podređeno planovima …/Govornik se ne razumije./… koji sežu tamo od '93. godine, pa zaključno sa odlukom vrhovnog savjeta vlasti Republike Srpske krajine gdje oni u popodnevnim satima 4. kolovoza donose zapovijed o evakuaciji stanovništva. Dakle, opet naglašavam prije dolaska hrvatskih snaga. Sve je to jasno navedeno u toj knjizi i u toj dokumentaciji. Sve ono što smo postigli, što smo doznali, nastojali smo o tome što prije i što bolje obavijestiti javnost. Međutim, problem što je ovaj centar osnovan tek 2005. godine. U četiri godine očekivati neke vrhunske znanstvene rezultate možda je malo pretendenciozno, s obzirom na to da je i gradivo bilo dobar niz godina nedostupno. Mi ne možemo imati znanstveni rezultat s jedne strane, ako nemamo dostupnost izvorima s druge. To je zakon spojenih posuda i to je svakome tko je u znanosti vrlo jasno. Popis žrtava, ovdje je bilo spomena o njemu. Centar je od prvog dana to s osobitom odgovornošću ističem, jer sam znao što će se dogoditi. Čim smo počeli raditi, sređivati dokumente, rekao sam zadužili smo jednog čovjeka. Čim se naiđe na podatak o poginulom pripadniku srpske vojske krajine uvedite ga u bazu podataka. Četiri godine centar radi na tome, da bi do sada prikupio negdje oko 5 tisuća poginulih hrvatske institucije, dakle Vlada Republike Hrvatske ima Upravu za zatočene i nestale pri Ministarstvu obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti On je pri kraju, zajedno sa popisom nestalih. Zašto ovo pričam? Zato što nam se stalno u javnosti nameće pitanje osnivanja regionalne komisije koja se osniva, kako kažu njezini idejni začetnici, zato što države u regiji nisu sposobne suočiti se sa vlastitom prošlošću, nisu spremne objektivno prikazat nedavnu prošlost. To ne stoji i upravo ovi podaci, ove brojke govore suprotno. Mi danas, gotovo 90% znamo brojku i popis žrtava i na hrvatskoj i na srpskoj strani. U svom izvješću ja sam obrazložio zašto je to potrebno. Trenutno je oko 12 tisuća 210 ljudi na popisu žrtava na hrvatskoj strani. Znači, to su izravni demografski gubici, izravno stradali neposredno od djelovanja JNA ili paravojnih postrojbi. 1030 je nestalih na popisu koji su verificirali međunarodni čimbenici i kažem ovaj popis koji mi radimo u centru on jednostavno govori o tome da se i u Hrvatskoj vladi i u državi vodilo računa o cjelovitom popisu. I da su hrvatske institucije sposobne Domovinski rat objektivno prikazati bez ičije druge pomoći. Nisam protiv suradnje, dapače potičem suradnju sa svim ustanovama i nevladinim organizacijama iz regije, ali držim da nam ne treba nikakva nad komisija, nikakva regionalna komisija jer smo sposobni taj problem sami riješiti. I ono što bih želio naglasiti, centar je osnovan, naglašavam to, kao javna znanstvena ustanova. I u tom smislu djelovali smo dosada i djelovat ćemo i dalje. I nemojte nas, i svojedobno i neki novinari su nas pokušali svrstati uz nečiju opciju, uz nečiju politiku. Centar je znanstvena ustanova i on će takva i ostati. Volio bih da ova terenska nastava o kojoj je danas bilo riječ, u Vukovaru zaživi, a osobno smo razgovarali o tome i s predstavnicima vojske i s predstavnicima Ministarstva znanosti i sad ću napisati ubrzo jedan dopis, jedan prijedlog. Vukovar je idealno mjesto upravo da se na tom području organizira terenska nastava ne samo o Domovinskom ratu i ne samo o povijesti, jer tamo imate razdoblje od Vučedola od prapovijesti do evo Domovinskog rata, nego i o zemljopisu, gospodarstvu. Vukovar je na idealnom mjestu, infrastruktura vojarne u Vukovaru prosto vapi da se iskoristi. Imate 40-ak minuta vožnje do Iloka, 40-ak minuta vožnje do Kopačkoga Rita, Osijeka, Đakova, Vinkovaca. U 2, 3 dana učenici mogu upoznati istočnu Slavoniju i to toplo preporučujem da se zaista do kraja i riješi. Evo, ja bih još na kraju jednom zahvalio na podršci centru svima vama, na primjedbama koje ćemo dakako razmotriti i posebice bih zamolio za podršku mojim mlađim kolegama u centru koji su krenuli znanstvenim putem jer držim da će im ta podrška trebati jednako kao i strpljenje, ponavljam, znanost je i znanstveno istraživanje, dugotrajan proces i tu trebamo biti strpljivi.

Gospodine ravnatelju vi niste korektno interpretirali moje riječi. Rekli ste, nije točno da u znanosti, ja bih dodao i struci, postoji brzo i učinkovito. Netočno, znate. Ja sam liječnik i postoji brzo i učinkovito na svakom hitnom traktu u ovoj zemlji, a o čemu sam govorio? Govorio sam o slučaju prekomjernog bombardiranja Knina. Ako je Knin prioritet onda se sve snage bacaju na Knin i njihove dokumente. Tko prvi po njima, to nije nikakva znanost. To je stvar tehnike i struke. Zahvaljujem. I time zaključujem raspravu o ovoj točki. Glasovat ćemo kad se za to steknu potrebni